vam lijepa gospodine predsjedniče Jandrokoviću. Poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Dozvolite da vam u sljedećih desetak do petnaest minuta pojasnim Prijedlog zakona o obeštećenju radnika Trgovačkog društva „Plobest Ovo izlaganje bit će doista obrnuto proporcionalno duljini čekanja bivših radnika „Plobest d.d.“ na obeštećenje temeljem dugotrajne izloženosti azbestu. azbestu. Na području RH azbest se počeo naveliko koristiti nakon Drugog svjetskog rata, a prvenstveno u azbestnoj cementnoj industriji u izradi kočionih materijala azbestnog prediva te u brodogradnji i građevinarstvu. Od početka pedesetih godina prošlog stoljeća u Hrvatskoj se povremeno godišnje preradilo i u proizvodnji koristilo do 60 tisuća tona azbesta. Problem azbestoze u RH naglašen je već 1961. godine kada su opisani prvi slučajevi azbestoze pluća. S obzirom na potencijalnu ugroženost od pojave azbestne bolesti u profesionalnoj izloženosti radnici su manje ili više organizirano podvrgavani periodičnoj zdravstvenoj kontroli. Na osnovi dinamike saznanja o štetnom utjecaju azbesta na zdravlje niz je međunarodnih organizacija i ustanova predlagalo stalna smanjenja dopuštene razine azbesta u radnim prostorima sve do zabrane uporabe azbesta u proizvodnji i upotrebi proizvoda koji sadrže azbest. Specifičnosti izloženosti azbestu sadržano je u tome što se znakovi oboljenja kao i posljedice po zdravlje zaposlenih na poslovima sa azbestom u pravilu javljaju znatno kasnije i to do 20 godina od udisanja azbestnih čestica. Izloženost azbestu može prouzrokovati brojne bolesti pluća i pleure kao što su azbestoza, zadebljanje pleure, bolest malih dišnih puteva te druge maligne bolesti. Međunarodna organizacija rada je na 72. zasjedanju održanog 4. lipnja 1986. godine usvojila Konvenciju o sigurnosti prilikom upotrebe azbesta kojom je predviđeno da se nacionalnim zakonima ili drugim propisima moraju odrediti mjere koje treba poduzeti za sprečavanje i kontroliranje te zaštitu radnika od opasnosti za zdravlje zbog profesionalne izloženosti azbestu te da se nacionalnim zakonima ili drugim propisima odrede potrebne mjere uključujući odgovarajuće sankcije za osiguranje djelotvorne primjene i poštivanje odredbi ove konvencije. RH pristupila je izmjeni zakonodavstva koje regulira maksimalno dopuštene koncentracije 1993. godine, donošenjem Pravilnika o maksimalno dopustivim koncentracija štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i biološkim ograničenim vrijednosti. Države EU prihvatile su 1999. godine obvezu izvršenja niza mjera za prestanak uporabe azbesta te je svojim zakonodavstvom ograničila uporabu i promet proizvoda koji u sebi sadržavaju azbest. RH je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU od 1. siječnja 2002. godine preuzela obvezu usklađivanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, uključujući regulativu koja se odnosi na proizvodnju, promet i uporabu proizvoda koji u sebi sadrže azbest. Problematika azbesta regulirana je s više različitih propisa u RH. U cilju U cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu donesen je početkom kolovoza 2007. godine paket zakona i to Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu zbog profesionalne izloženosti azbestu, Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Zakonom o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu omogućeno je radnicima stjecanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnim uvjetima od tzv. općih uvjeta utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju. S dopunom Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu profesionalno izloženih azbestu iz siječnja 2010. godine kategoriju oboljelih radnika koji su tijekom rada oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom ta je bolest utvrđena rješenjem o priznanju profesionalne bolesti od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i omogućeno je ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima uz povećanje mirovine za 26%. Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu RH preuzela je obvezu za isplatu početnim zahtjevima radnika oboljelih od azbesta. Zakonom o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu uređen je način praćenja zdravstvenog stanja radnika izloženih azbestu postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom, te tijela nadležna za praćenje zdravstvenog stanja i provođenje dijagnostičkog postupka kod sumnje na profesionalnu bolest. Naknadno u srpnju 2011. godine donesen je Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d., u stečaju, u stečaju Vranjic kojem je priznato pravo na obeštećenje sa 170 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu u Salonit d.d. u stečaju, Vranjic na dan 14. veljače 2006. g., a koji su zbog zabrane azbesta ostali bez radnih mjesta. Međutim, moramo naglasiti kako i dalje ostaje problematika vezana uz 7-oro bivših radnika Salonita koji su ostvarili uvjete, ali koji nisu podnijeli zahtjeve za obeštećenje jer su u Kratko o Plobestu. Osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju, bila je proizvodnja azbestnim proizvoda. Ovdje valja istaknuti da je na taj način Plobest d.d., odnosno radnici d.d., Plobesta d.d. su bili vjerojatno najizravnije izloženi azbestu u kontekstu proizvodnje u RH. U listopadu 1999. g. otvoren je stečajni postupak nad društvom koji je okončan u siječnju 2005. g. te je društvo naposljetku brisano iz registra. S obzirom da ranije navedenim paketom zakona o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalni izloženi azbestu, nije riješeno pitanje obeštećenja radnika koji su dugoročno bili izloženi štetnom djelovanju azbesta na zdravlje, ovim zakonom predlaže se obeštetiti 510 radnika koji su u razdoblju od 8. listopada 1991. g. do 21. listopada 2002. g. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. te ostvarili najmanje 5 godina profesionalne izloženosti azbestu, a sve sukladno stavu da se do pojave bolesti ne može doći ukoliko radnik nije profesionalno izložen azbestu najmanje 5 godina, prihvaćeno na 3. sastanku o ekspoziciji azbesta i sličnim vlaknima koje je održano 1988. g. u Zagrebu. Kao referentni datumi su uzeti Dan neovisnosti, 8. listopada 1991. g. te 21. listopada 2002. g., dan prije osnivanja društva Novi Plobest d.o.o. koji nije bilo registrirano za rad s azbestom. Budući je RH dana 8. listopada 1991. g. donijela odluku o raskidu svih državnopravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnju SFRJ, pravi odnosi ostvareni su do tog dana, dakle do 8. listopada 1991. g. moraju biti zakonom uređeni na jednak način za sve te je to mjerodavan datum u priznavanju predmetnih prava. Radnicima trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju koji ostvaruju uvjete, odnosno njihovih nasljednicima, predlaže se isplatiti svo to obeštećenje obročno kroz 3 g. na na način da se do kraja 2019. isplati iznos od 73 tisuće kuna, do kraja 2020. iznos od 73 tisuće kn i do kraj 2021. g. iznos od 73 tisuće kuna na ime obeštećenja radi višegodišnje izloženosti azbestu odnosno ukupno iznosu od 219 tisuća kuna po radniku. Iznos obeštećenja po radniku jednak je iznosu obeštećenja radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju, Vranjic zbog gubitka radnog mjesta radi zabrane azbesta. Obvezu osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja kao i obvezu isplate na temelju ovog zakona preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, zahvaljujem se na vašem strpljenju i pozornosti. Vjerujem da će donošenjem ovog Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. biti ispravljana dugogodišnja nepravda prema tim ljudima. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministru. Imamo 10 replika, prvi je kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, vidimo da će obeštećenje dobiti samo oni koji su od 8. listopada 1991. radnici Plobesta, a to zaslužuju i oni koji su prije radili, i oni su radili u istoj tvrtki bili su u dodiru s azbestom. Očekujem da ćete to prihvatiti u ovome prvome čitanju pa da to u drugom čitanju to ograničenje skinuti, a pitao bi vas jedno pitanje koje je značajno i oko ovoga, to se radi o Fondu za okoliš. Upoznati ste bili zastupničkim pitanjem prije 6 mjeseci u slučaju .../Govornik se ne razumije./... Vidimo što se događa u tom vrlo bitnom segmentu. Ništa niste poduzeli i ovdje više nije pitanje g. Ponoša, ravnatelja Agencije za okoliš, nego je pitanje vaše ostavke. Bili ste upozoreni prije 6 mjeseci i niste se udostojili odgovoriti na zastupničko pitanje. Pitam vas, da li ćete zbog ovoga što se događa u Fondu za okoliš dati ostavku? **Jandroković, Poštovani g. Bulj, hvala lijepa na vašim pitanjima. Dakle, što se prvog pitanja tiče, riječ je o datumu 8. listopada, kako smo i naveli 1991. g. jer je RH tog datuma kao i sve ostale države nastala nastala iz bivše SFRJ i prekinula sve svoje državnopravne odnose sa bivšom državom i u tom kontekstu nizu hrvatskih zakona zapravo sve obveze preuzimaju se od tog trenutku 8. listopada 1991. g. Razumijem vašu brigu i za naše građanke i građane koji su i prije tog razdoblja radili u ovom društvu kao i u nekim drugima, međutim to jednostavno temeljem pravne stečevine nije moguće. Što se tiče vašeg drugog pitanja, insinuacije koje ste naveli jednostavno nisu utemeljene i to će biti sve što ću u ovom trenutku s obzirom na ključnu temu našeg današnjeg izlaganja reći .../Upadica: Hvala./... Idemo na drugu repliku, kolega Vucelić, izvolite. Ponovni smo što se pitanje radnika Plobesta iz Ploča počelo rješavati kroz Odbor za zaštitu okoliša dok je njime predsjedavao predsjednik Živog zida. Bilo je pitanje je li bi se to uopće riješilo da se to nije riješilo tada. S druge strane, imamo problem radnika iz Vranjica iz Salonita koji još znači obitelji sedmorice preminulih radnika nisu obeštećene baš što ste spomenuli jer nije predana na vrijeme prijava. Da li ćete to riješiti makar su zakasnili sa prijavom? Također, žrtve azbestnih vlakana nalaze se i u Uljaniku i u Brodosplitu. Da li ćete obeštetiti te radnike, ali i sve druge radnike po istim mjerilima i da li će ti radnici i njihove obitelji dobiti ta obeštećenja. Evo hvala vam na odgovoru. vam lijepo poštovani zastupniče na vašim pitanjima. Dakle, dopustite da se prije svega referiram na ovaj prvi dio vašeg izlaganja, doista problem obeštećenja radnika iz Vranjica nije do kraja razriješen, naveli ste sedmero ljudi koji nisu obeštećeni i nastojat ćemo u narednom razdoblju pristupit rješenju i tog problema. razgovora odnosno rasprave na ovu temu na Odboru za okoliš dakle svjestan sam toga da je zapravo na začeta na tom odboru, međutim inicijativa za rješenje ovog problema išla je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a ne od saborskog odbora. Što se tiče momenta izlaganja drugih radnika u alternativnim industrijama azbestu držim da je postojeći zakonodavni okvir uporište upravo za rješenje …/Upadica: Hvala./… a ne lex specialis i kao u slučaju Salonita …/Upadica: Hvala Hvala. Poštovani ministre ja sam vama već prije nekih 5 mjeseci postavio pitanje o radnicima znači ovo što je kolega Bulj govorio koji su radili prije '91. godine, vi kažete većina naših zakona je takva da se referira samo na modernu hrvatsku državu, ali u svom odgovoru na moje zastupničko pitanje gdje vas ja pitam zašto nisu predviđeni i radnici koji su radi i manje od 5 godina, vi odgovarate da sukladno stavu prihvaćenom na 3. radnom sastanku o ekspoziciji azbesta i sličnim vlaknima koji je održan 1988. godine u Zagrebu do pojave bolesti ne može doći ukoliko radnik nije izložen Pa valjda se nešto i u medicini promijenilo od '88., pozivate se na jednu odluku znači koja je donesena na sastanku radnika u Zagrebu '88., a za sve one ljude koji su radili u tom periodu njih ne želite uvažiti, ne želite im dati odštetu na temelju ovog zakona. Tu ste pokazali jednu čistu nedosljednost. **Jandroković, Hvala lijepa gospodine Grmoja na vašem pitanju, međutim ne bih se složio s vama. Dakle, ovaj stav iz 1988. godine nije stav radnika već stav struke po tom pitanju. I struka je tada dakle jasno dala do znanja da je upravo 5-to godišnje izlaganje azbestu i azbestnim vlaknima ono koje može dovesti do ovog tipa bolesti odnosno obeštećenja. To je jedan moment. Činjenica da se to dogodilo tada, dakle prije 1991. godine na što aludirate ne znači da i onda i naše pravne odnose prema osobama koje su radile u bilo kojem društvu možemo zasnivati u '88., '74. ili '53. godini. Dakle, još jednom RH preuzima pravnu stečevinu odnosno preuzima obveze po svim tipovima od 8. listopada 1991. i to je i u ovom slučaju riječ. Četvrti na redu kolega Orepić, izvolite. kao i njihovo fizičko zdravlje. U potpunosti podržavam ovu inicijativu obeštećenja jer to ukazuje na jedan smjer u kojem trebamo svi ići, prema solidarnom društvu. Izloženost azbestu bila je kobna za mnoge naše, moje sugrađane tako da potpuno razumijem suštinu ovog prijedloga obeštećenja. Želim iskoristiti priliku i naglasiti, bez obzira na pripadnost stranci, ovo može biti primjer u kojem mi kao društvo trebamo ići, a to je solidarno društvo. Hvala lijepo. **Jandroković, Nema odgovora, ok. Onda je na redu peti, kolega Babić Ante, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima sigurno je hvale vrijedan ovaj vaš potez, drago mi je što ste razmišljali o tim ljudima, zahvalnim na svih 510 radnika koji će biti obuhvaćeni ovim zakonom. Vidjeli ste i iz replika kolega, uvaženih kolega uvaženih kolega iz oporbe zapravo da je ovo referentno razdoblje zapravo problematično. Ne bi bilo dobro da onako bona fide u dobroj namjeri napravimo napravimo još veću nepravdu. Prvo je čitanje, mislim da treba razmišljati i o tim stvarima. Ne znam koliko bi bio broj još obuhvaćenih ljudi uz ovih 510 da bismo tu nepravdu ispravili da nam se ne dogodi nešto slično kao što se dogodilo sa Salonitom Vranjic, a zapravo treba i tu reći istinu. To se dogodilo iz jednostavnog razloga što jedan dio tih ljudi nije podnio zahtjeve na vrijeme. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa gospodine Babiću na komentaru prije svega, ali i na potpori zakonskom prijedlogu. Dakle, mi smo doista u promišljanju uvjeta ovog zakona išli prije svega za strukom u kontekstu duljine trajanja izloženosti, a s druge strane, za mišljenje struke, a s druge strane prije svega za pravnom stečevinom RH. Siguran Siguran sam da niti jednim prijedlogom zakona svi dionici u društvu nisu zadovoljni, vjerojatno neće biti ni ovim, međutim mislim da smo obuhvaćanjem ovih 510 ljudi i njihovim budućim obeštećenjem učinili najmanju moguću nepravdu za one koji će eventualno ostati nezadovoljni. Što se tiče radnika Salonita, svjesni smo činjenice da postoji i određeni broj radnika

Hvala lijepo. Gospodine ministre već su rekli kolege za ovaj referentni datum, al ima još jedna nelogičnost vezana uz njega. Znači, mislim da je nepravedno da radnici koji su bili u periodu od 8.10.'91. do 2002.g. izloženi azbestu, ali su radili manje od 5.g. u tom periodu, ali kumulativno duže od 5.g. da isto neće ostvariti po ovom zakonu pravo na obeštećenje, znači ne samo da smo odrezali datum, mada su ljudi radili i prije tog datuma, nego čak i oni koji su radili u tvrtci nakon '91. imaju kumulativno 5.g., ali ne u ovom periodu, ne mogu ostvariti obeštećenje. I još jedna stvar s kojom, koju ovdje moram upozoriti, nažalost u Gradu Zagrebu još uvijek 18 škola i vrtića imaju dijelove azbesta, najčešće u azbestnim pločama ugrađene u sebi, to je nešto šta je strašno i šta mislim da Grad Zagreb mora pod hitno sanirati, nažalost to se ne dešava. Hvala lijepo.

kalkuliranje datumima odnosno pokušaj da budemo tu fleksibilni jednostavno nije moguće učiniti prije svega zbog toga, još jednom, što je RH sve obveze i po međunarodnim i drugim ugovorima preuzima počev sa datumom 8.10.1991.g. Što se tiče pitanja krovova u Gradu Zagrebu, to je pitanje za jedinicu lokalne samouprave i Gradsku skupštinu Grada Zagreba, hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani g. ministre, čestitam na predlaganju ovakvoga zakona koji doista ispravlja nepravdu prema svim zaposlenicima Plobesta u odnosu na zakonska rješenja koja su 2011.g. omogućila obeštećenje svih ili gotovo svih radnika, stanovnika iz Vranjica. Drago mi je čuti da ste već u odgovoru na jedno pitanje rekli kako ćete preostalih 7 radnika koji nisu bili uključeni u obeštećenje temeljem Zakona o obeštećenju radnika Salonita u idućim vremenu nastojati riješiti, mislim da bi bilo dobro da se i ta nepravda ispravi da li izmjenom tog zakona ili nekim novim zakonskim rješenjem, to ostaje na vama, pa mi je drago da ste to tako i potvrdili. Hvala. (HDZ)** Hvala vam lijepa g. Bačiću i drago mi je da kao i većina zastupnika podržavate ovaj prijedlog zakona, da zakonska rješenja iz ranijih razdoblja nisu do kraja bila pravedna prema svim radnicima, u ovom konkretnom slučaju Salonita i u narednom razdoblju analizirat ćemo zakonski okvir i pokušati u okviru zakonskog okvira njegovih izmjena iznaći rješenje i za te ljude. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolega Sladoljev, izvolite. Hvala g. predsjedniče. Poštovani ministre, dakle govorili ste o azbestu, ja ću vam postaviti jedno pitanje koje se tiče Grada Zagreba, a tiče se azbesta, to je drobilice otpada nakon koje je gradonačelnik Bandić odustao nakon prosvjeda građana građana Podsuseda, Vrapča, vi tad niste bili ministar, dakle bili su veliki prosvjedi u kojim sam sam sudjelovao, međutim izmjenom ovog GUP-a drobilica otpada građevinskog je ponovo u opticaju, postavilo se pitanje između ostalog među prosvjednicima hoće li se u toj drobilici građevinskog otpada drobiti i azbest s obzirom da je drobilica bila predviđena u neposrednoj blizini kuća i otvorenog tipa, što vi kao ministar zaštite okoliša mislite o tom projekta drobilice građevinskog otpada u urbanoj zoni i neposrednoj blizini kuća i hoće li se u tim drobilicama udrobiti i azbest? **Jandroković, Hvala lijepo g. Sladoljev na vašem pitanju iako nije izravno vezano uz temu. Dakle, te drobilice nisu predviđene za oporabu azbesta kao materijala, to je odgovor na zadnji dio vašeg pitanja. Što se tiče njihovog smještaja blizine naseljenim područjima, jedinice lokalne samouprave kao što znate zadužene su za gospodarenje otpadom na, u okviru svojih administrativnih crta i u tom kontekstu te pozicije, pa u konačnici i njihov rad moraju zadovoljavati uvjete zaštite okoliša u RH. Hvala lijepo. **Jandroković, g. Predsjedniče, g. ministre, vrlo dva kratka pitanja, jedno je da li znate da se azbest iako je zabranjen uvozi u RH iz Rusije i da li znate da RH treba dostaviti detaljan izvještaj u svezi Konvencije 162. Međunarodne organizacije rada koja govori o zbrinjavanju azbesta. Dakle, vrlo dva kratka pitanja, da li znate u kojoj količini se uvozi azbest sada u RH iako je zabranjen i da li ste poslali izvještaj Međunarodnoj organizaciji rada temeljem Konvencije 162.? Što se tiče radnika Plobesta mislim da radite nepravdu jer se skrivate iza propisa, iza tumačenja, al mislim da sve one koji su bili izloženi azbestu treba obeštetiti bez obzira …/Upadica: Hvala/…kada je RH nastala. g. Mrsiću hvala vam na vašem pitanju, te dopustite da se samo kratko referiram na skrivanju iza propisa, dakle ovo je prvi put da se jedan takav propis u RH donosi i da se donosi i da se ispravlja povijesna nepravda prema radnicima Plobesta d.d. i Plobesta d.d. u stečaju, bilo bi mi drago da je to bilo riješeno u vrijeme vašeg mandata, ali nije. Što se tiče uvoza azbesta u RH, znate i sami da je za tu vrstu statistike zaduženo Ministarstvo gospodarstva, nemam taj podatak. Što se tiče naših obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada upoznat sam s njima. Hvala lijepo. I zadnja replika, poštovana kolegica Mrak Taritaš, izvolite. tema iz te oblasti, moram priznati da je to vrlo rijetko, ja sam očekivala da će to možda biti i jučer jer su bila tema Zakon o klimatskim promjenama za koji cijenim da je izuzetno važan za Rh ali što je, tu je. Cijelo vrijeme zapravo raspravljamo o datumu pa ja imam vrlo jednostavno pitanje. O datumu raspravlja se, imala sam priliku čuti da je saborska većina odnosno vladajuća stranka govori o tome da će biti 30. svibanj neki datum kojim će se dakle, 8. listopad ćemo malo napustiti pa me zanima da li ćete u tom kontekstu vi izmijeniti zakon pa ipak vezati uz 30. svibanj a ne u 8. listopad, hvala lijepo.

dobra isprika uvjetovanih činjenicom da se prekjučer u Bruxellesu održalo Vijeće ministara energetike a jučer ujutro sam pohađao treninge za predsjedanje pri Europskoj komisiji. Što se tiče ove druge vaše opservacije, doista o tim datumima o kojima govorite i pomicanju datuma, vjerujem da je Odbor za zakonodavstvo nadležan, pretpostavljam jel', svakako ne Ministarstvo zaštite okoliše i energetike, mi smo tu da slijedimo pravnu stečevinu i da u skladu s njom i postupamo, hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Kolega Maras u ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na svojoj 45. sjednici održanu 5. lipnja 2019. g. raspravljalo o Prijedlogu zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d., P.Z. br. 642. Odbor je navedeni akt raspravio kao matično radno tijelo i u uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo problem trgovačkog društva Plobest d.d. i proizvodnju azbestnih proizvoda te da je problematika azbesta regulirana sa više različitih posebnih propisa i u cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH bili na radnom mjestu izloženi azbestu, 2007. g. donijet je paketa zakona, Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu, Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Kako navedenim paketom zakona o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili izloženi azbestu nije nađeno rješenje pitanja obeštećenja radnika koji su dugoročno bili izloženi azbestu, ovim prijedlogom zakona će se obeštetiti 510 radnika u razdoblju 8. listopada '91. do 21. listopada 2002. g. koji su bili zaposleni u tom trgovačkom društvu zbog višegodišnje izloženosti azbestu. Kao početak referentnog razdoblja, određen je dan proglašenja neovisnosti RH 8. listopada '91. godine. Radnicima trgovačkog društva Plobest i Plobest d.d. u stečaju isplatit će se iznos obeštećenja obročno kroz 3 g. na način da se do kraja 2019. g. isplati iznos od 73 000, 2020. također i 2021. također 73 000 kuna. Naime, obeštećenja zbog višegodišnje izloženosti ukupni iznos od 219 000 kuna po radnika ukoliko je radnik proveo na radu 5 g. u predmetnim društvima. U raspravi su članovi odbora a vidim da je to danas slučaj i u ovim replikama prilikom predlaganja zakona, podržali donošenje ovog zakona, međutim predložili su predlagatelju da do drugog čitanja ovog zakona treba razmotriti početak referentnog razdoblja od 8. 10. 1991. g. kao i dužinu od 5 g. izloženosti azbestu. Naime budući da je trgovačko društvo poslovalo i prije Dana neovisnosti, bivši radnici su bili više 10-aka godina izloženi azbestu a oni predloženi zakonom nemaju pravo na odštetu kao niti oni koji su bili u radnom odnosu od 8. 10. 1991. do 2002. g. ali manje od 5 godina. Također, iznijeto je mišljenje po kojem bi trebalo obešteti sve radnike koji su radili 5 g. u trgovačkom društvu azbest ploče Plobest d.d. bez referentnog razdoblja. to je bila jedna od temeljenih primjedbi na zastupnika na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo a nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno 8 glasova „za“, odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeći zaključak, da se prihvaća Prijedlog Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d., P.Z. br. 642, hvala vam lijepa. Dobro, sada otvaramo raspravu i prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Grmoja i kolega Bulj nakon njega, izvolite. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Dakle, ono što sam prije nekih 5 mj. postavio kao zastupničko pitanje i na što nisam dobio ja bih rekao jedan konkretan odgovor, to je pitanje obeštećenja svih radnika bez ovog referentnog razdoblja odnosno bez toga da se uzima ovaj datum 8. listopada, to nema nikakvog smisla, posebno ako se uzme u obzir da se sam ministar u odgovoru pozvao na to da je '88. zaključeno da samo oni radnici koji su radili 5 g., evo tu je dosta liječnika u Saboru, ja mislim da se i i medicina puno promijenila od '88., tako da trebalo bi to ispitati i ja mislim obeštetiti sve radnike, ne samo ovisno o ovom datumu kad su radili, znači obeštetiti ome radnike koji su radili prije ovog datuma ali i radnike koji su radili manje od 5 g. jer svi znamo da ne možemo reći da ako je netko radio ne znam, 4 g. i 11 mj., da on nema nikakvih posljedica a onaj koji je radio 5 g. i više, da on ima posljedice od znači doticaja sa azbestom. To nema nikakvog smisla, trebalo bi obešteti se radnike i većina primjedbi koja je išla od strane radnika prema nama je da ovdje u Hrvatskom saboru zatražimo od ministra da se ovo promijeni do drugog čitanja, ako to ne bude tako onda ćemo naravno ići i sa amandmanima. MOST kao politička opcija čvrsto stoji uz radnike i traži da se do drugog čitanja ovo izmijeni bez obzira na ove nekakve argumente koji ne stoje i samog ministra da se to ne može. Uostalom evo i kolegica je rekla da ćemo mi uskoro mijenjati ove državne blagdane. Ne može se to uzimati kao nekakva jedina referentna točka. Svatko onaj tko je imao bilo kakav doticaj sa azbestom znači morao bi se obeštetiti. I evo to će biti naš zahtjev. A druga stvar koje bih se želio dotaknuti u samom zakonu dakle se kaže na kraju gdje je ocjena sredstava potrebnih za provedbu zakona da će obvezu osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja kao i obvezu isplate na temelju prijedloga zakona da preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svi smo svjesni što se u fondu događa, događa se uhljebljivanje kadrova, događa se sukob interesa, imali smo ja bih rekao ogromne dugove samoga fonda a isto tako imali smo situaciju da je jedan zaposlenik fonda Mislav Kotarac obavijestio i predsjednika Vlade i ministra o sukobu interesa u fondu. Ali ne samo Mislav Kotarac jer možemo opravdati ministra pa reći zašto bi on reagirao na sve što šalje nekakav zaposlenik, možda nije to uzeo ozbiljno ali je on prije više od 5 mjeseci, znači sam ministar Ćorić, zastupničkim pitanjem jednog zastupnika, predsjednika kluba zastupnika, znači mojim zastupničkim pitanjem obaviješten o svemu. A kada mu je kolega Bulj sada to rekao on je rekao da su to insinuacije i podvale. Gospodine Ćoriću ovdje je zastupničko pitanje koje vam je proslijedio predsjednik Sabora gdje kaže ovako: „Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem gospodinu Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u Vladi RH zastupničko pitanje.“, ovo je 1.4.2019. „Što ćete poduzeti vezano za sumnje na sukob interesa i zlouporabu sredstava Fonda za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost kao i vezano za postupanje i prijetnje direktora fonda Dubravka Ponoša prema zaposlenicima i konkretno prema predstavniku radničkog vijeća Mislavu Kotarcu o čemu je gospodin Kotarac izvijestio i predsjednika Vlade RH, gospodina Andreja Plenkovića?“. Znači konkretno pitanje s konkretnim imenima, sve je jasno, ne radi se o nikakvim insinuacijama. I ja mislim da je kolega Bulj postavio jedno dobro pitanje, najavljuje se ostavka gospodina Ponoša danas. Ja mislim da ovdje svi zastupnici, javnost i mediji trebaju postaviti pitanje ostavke ministra Tomislava Ćorića. A da ovo nije insinuacija ja vam predajem ovo zastupničko

Radnici Plobesta naravno ovo što je rekao i kolega Grmoja da ne možemo odrediti jedan datum i netko je prije 18. listopada radio, možda točno do datuma 18. listopada završio je svoj radni vijek sa 17. listopada, to je diskriminacija prema ljudima koji žive na tome prostoru. Znači ne smijemo ovaj zakon učiniti antidiskriminirajućim i smatram da će se s time složiti i liječnici koji su ovdje. Jer ako je netko radio do 17. listopada 1991. tim činom mi diskriminiramo naše građane. Prema tome očekujem da ćete do drugoga čitanja ministre to promijeniti. Naravno da bih ovdje ukazao da je vrijeme da Ministarstvo okoliša štiti okoliš. Kao što sam vas upozoravao ne u ovome slučaju, slično je i sa radnicima Salonita evo ali u slučaju gdje sam vas upozoravao također ugroze zdravlja na području npr. Crnoga brda koje se nalazi u zaleđu Zadra, tj. svi ga vidite kada idete autoputom, Crno brdo gdje je Europski sud presudio RH da je to opasan otpad a nikako građevinski materijal i sada će Hrvatska morati platiti kaznu. Ja pitam ministra, tko će biti odgovoran za štete koje smo mogli platiti našim radnicima i ovim prije 18. listopada i radnicima iz Salonita prije 18. listopada 1991. za štete koje će Hrvatska morati platiti temeljem presude Europskoga suda u slučaju Crnoga brda. Znači tu ipak žive ljudi, doduše jučer sam rekao to je malo mjesto, to je, ljudi, vrlo mali broj stanovnika pa nikoga nije briga za te ljude. I takvih imamo bezbroj slučajeva. Znači ja vas pitam ministre u slučaju Crnoga brda Hrvatska će morati platiti štete temeljem presude Europskog suda, tko je za to odgovoran? Tko daje za to odgovornost. A inače, evo na kraju sam zato izašao jer ste rekli da ja vama podvaljujem, da imam insinuacije. Ja sam vam postavio jedno konkretno pitanje jer ipak je provedbeno tijelo i tijelo koje je vrlo bitno, Fond za zaštitu okoliša, koje bi trebalo skrbiti o zaštiti zdravlja ljudi, očuvanju okoliša, da nema štetnih projekata i ugrožavanja našeg okoliša. Postavio sam vam pitanje da je prije 5 mjeseci saborski zastupnik, u ovome slučaju predsjednik kluba Nikola Grmoja, postavio vam je pitanje u slučaju Fonda za okoliš, gospodina Ponoša i njegove situacije u slučaju evo koji je izašao sada, vi ste upoznati ali 5 mjeseci vi niste odgovorili, upoznati je i premijer. I sada vam je kolega Grmoja dao i a poslovnički, jučer smo o tome raspravljali, poslovnički, Poslovnik ima težinu zakona, a poslovnički je određeno da u roku od 30 odgovorite. Znači upoznati ste ministre. Vi ništa niste poduzeli. I ovdje nije samo pitanje ravnatelja Fonda za okoliš nego pitanje vaše odgovornosti a ne možete kažete i zastupniku ili bilo kome da insinuira. Eto imate zastupničko pitanje koje vam je postavio kolega Grmoja, upoznao vas je sa problemom u Fondu za okoliš, s tim je upoznao i premijera, prema tome vi ništa niste poduzeli, a vrlo bitno tijelo. Pa i u ovome zakonu ono je vrlo bitno tijelo. Dok se oni bave sa sukobom interesa, udomljavanjem, primarnim stvarima, a ne bave se stvarima koje im je zakon odredio ili njihovu ulogu koju imaju, a najbitnija uloga je očuvanje okoliša, zdravlje ljudi. Prema tome, još jednom vas pitam, vaša je odgovornost i minimum odgovornosti i prema Parlamentu i većini koja vas je izabrala pošto ste upoznati zbog nečinjenja u vrlo bitnom resoru vi bi trebali dati ostavku. To je politička higijena, jel ste upoznati i niste željeli pet mjeseci odgovoriti na to zastupničko pitanje. A ponavljam, evo nek predsjednik Sabora potvrdi jel Poslovnik ima težinu, to je Ustavni sud potvrdio, težinu zakona. Znači vi omalovažavate ovaj Parlament, znači vi ste omalovažili Hrvatski sabor. Predsjedniče nemojte dozvoliti da izvršna vlast omalovažava zastupnike bez obzira bili oni iz opozicije ili pozicije. Poslovnik ima snagu zakona ili je besmislen ovaj Sabor ili ćemo bahate članove Vlade koji ne žele odgovoriti saborskim zastupnicima dozvoliti da se ovaj Dom pretvori u ono što se pretvara u ono što nije njegova uloga. Mi smo zakonodavna vlast, Vlada je izvršna vlast, iz Sabora proizlazi Vlada. Ja mislim da bi i vi kao predsjednik Sabora trebali reagirati na ovo, ne samo upozoriti ministra na kršenje zakona zbog neodgovaranja na pitanja, vrlo značajna pitanja. A ministre još jednom pitam, vi podvaljujete, vi insinuirate da sam ja vama insinuirao i da sam vam podvaljivao. Nisam vam podvaljivao, vi ste odgovorni za slučaj koji se događa u vašem u vašem resoru gdje ste vi odgovorni i nije samo dovoljna ostavka ravnatelja Ponoša nego bi vi trebali dati ostavku i to bi bilo zbog higijene, iz više razloga. Iz prvoga razloga, ne poštivate ovaj Dom, to je manje bitno, a drugo je što ste upoznati s ovim što je se događalo u Fondu za okoliš, a niste ništa poduzeli, zbog nečinjena vi morate odstupiti. Hvala lijepa.

u zahtjevima za kritikom i odstupanje ministra Ćorića jer je znao pet mjeseci za ovo što govori kolega Bulj oni su ipak povrijedili članak 232. i odstupili su malo od teme. Mada kažem još jednom razumijem da oni apeliraju na vas zaštite Sabor i da kolega Ćorić odstupi sa mjesta zbog toga što je znao pet mjeseci za ovaj slučaj da su ga oni upozorili, ja vas ipak molim da reagirate. Ovo je bilo jedno od boljih nastupa vaših, izvrsno, i zaslužit ćete jednu lijepu opomenu onako zato što ste namjerno kršili Poslovnik. Niste dali dobar argument nego ste se malo narugali

kako bismo još jednom raspravili i dali podršku donošenja ovakvog zakona kojim se omogućuje obeštećenje 510 radnika bivših zaposlenika Tvrtke „Plobest“ i „Plobest d.d.“ u stečaju. Tome bi htio reći kada slušam kritike koje dolaze da sam kao predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja održao nekoliko tematskih sjednica na kojima sam tražio upravo da se ova problematika stavi na dnevni red Vlade čiji je predsjednik bio gospodin Zoran Milanović. Moram reći da su resorna ministarstva i Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo rada i socijalne skrbi odbijale u nekoliko navrata naš prijedlog da se o ovome raspravi. I nije im padalo na pamet prići sustavnom rješavanju ovakvog problema kao što je to napravljeno prijedlogom ovog ministra i prijedlogom ove Vlade. Ono što je i tada bilo riječ na našim tematskim sjednicama, a to je da se osim rješenja koja se odnose na zaposlenike i radnike „Plobesta“ da se ispravi nepravda prema zaposlenicima Tvrtke „Salonit d.d.“ u stečaju koji tadašnjim zakonima koji su doneseni 2011. godine nisu isto u vrijeme HDZ-ove vlade, uz put budi rečeno, koji nisu bili do kraja obeštećeni jer je kroz proceduru obeštećenja zaposlenika nije bila do kraja jasna formulacija da li se to odnosi i na one koji u trenutku kada je zakon donesen nisu bili živi pa njihove udovice nisu mogle biti obeštećene ili pak oni koji su koji su nakon što su zahtjev podnijeli umrli prije same realizacije, pa sam to već malo prije u replici gospodinu ministru zatražio da se riješi. Kako bismo te problem koji nisu nijednim zakonom do kraja riješiti mogli riješiti, predlažem stanku da se možemo konzultirati unutar kluba. Hvala. Dobro. Stanka je odobrena naravno do 10,30 sati.

Evo poštovane kolegice i kolege, stanka je gotova, pa nastavljamo sa radom i sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar Tomislav Ćorić, izvolite. Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče HS, akademiče Reiner. Dakle, dopustite da se ukratko samo referiram na izlaganje predstavnika saborskog Kluba MOST-a g. Bulja i g. Grmoje. g. Bulj, vi odnosno vaš kolega u svom izlaganju doveli ste u pitanje datum odnosno vrijeme od kojeg se ide u obeštećenje radnika bivših radnika društva Plobest d.d. odnosno Plobest d.d. u stečaju, još jednom ću ponoviti, ovakav vremenski tretman odnosno datum 8.10.1991.g. u pravilu je zakonski termin odnosno zakonski datum u odnosu na koji počinju obveze RH po različitim ugovorima i u tom kontekstu upravo zbog toga je taj rok kao takav odnosno taj termin kao takav odabran i za ovaj zakon. Što se tiče vaših navoda koji se tiču crnog brda, referirali ste se i na taj moment iako to nije predmet našeg današnjeg razgovora ovdje u kontekstu predstavljanja zakona, samo dopustite da Europski sud ni na koji način financijski nije penalizirao RH, to je jedan moment koji trebate imati na umu, drugu je činjenica da je troska koja se nalazi na području crnog brda od strane više tijela odnosno prije svega temeljem ekspertize sa Rudarsko geološkog fakulteta proglašena mineralnom sirovinom i u tom kontekstu ju je RH kao takvu tretirala i još uvijek je tretira. Daljnje rješenje ovog slučaja ovisit će prije svega o akcijama koje će se temeljem i ove presude s jedne strane, a s druge strane isto tako i mišljenja relevantnih tijela na tu temu provesti. Što se tiče vašeg referiranja na moje postupanje ili ne postupanje, a u kontekstu pisma g. Grmoje od 1. travnja ove godine, dakle g. Grmoja uputio je pitanje ministarstvu 1. travnja ove godine, to pismo je u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zaprimljeno 3. travnja ove godine, temeljem tog pisma zatraženo je na očitovanje g. Ponoša, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je svoje očitovanje dostavio 11. travnja 2019.g., temeljem toga 3. svibnja 2019.g. od strane Ministarstva zaštite okoliša upućen je prijedlog odgovora prema Vladi RH i po tom pitanju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poduzelo je sve propisane radnje. Ne bih se više referirao budući je, kao što sam na samom početku rekao, naša današnja tema Zakon o obeštećenju radnika Plobesta d.d. odnosno Plobesta d.d. u stečaju, vratio bih se na tu temu, držim da je riječ o zakonu koji ispravlja višedesetljetnu nepravdu prema tim ljudima. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Evo za repliku se javio, apsolutno prvi, poštovani zastupnik Bulj i prije nego što je ministar počeo govorit, pa izvolite. Hvala lijepo. Ministre, šta se tiče zakona koji je predložen, on ima pozitivna rješenja za radnike koji su obolili od azbesta i naravno i koji su radili duže od 5.g., međutim je činjenica da je se živio na tome području i prije 11. listopada i da su radnici radili 18. listopada '91., prema tome, mi …/Govornik se ne razumije/… u prvom čitanju vidite mogućnost da nema ograničenja za radnike koji su prije radili, to je obaveza prema našim građanima smatram da bi to tribalo na taj način riješiti do drugoga čitanja, ako ne mi ćemo dati amandman u ime Kluba MOST-a, a što se tiče samog pitanja poslovnički čl. 142. ministarstvo je dužno odgovoriti saborskom zastupniku na pitanje u roku 30 dana, Poslovnik ima snagu zakona i smatram da nije dovoljno da ravnatelj da ostavku Fonda za okoliš, on je to danas učinio, nego vi ste odgovorni jel do dana današnjega zastupnik koji je postavio pitanje, koji vas je upozorio, nije dobio odgovor. Vi bi morali …/Upadica: Hvala/… Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. sam već dao kolegici riječ, pa onda evo kad ona završi. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvaženi ministre sa suradnicima, pred nama je u prvom čitanju prijedlog Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Mi u GLAS-u cijenimo svaki onaj napor kojim se pokušava pomoći našim građanima, cijenimo svaki onaj napor kojim se pokušavaju riješiti pojedine nepravde i u tom smislu ćemo mi u prvom čitanju i podržati ovaj zakon iz jednostavnog razloga što je dobro da se to počinje to počinje rješavati. Jednako tako, apsolutno ne želimo sudjelovati u bilo kakvoj raspravi, na bilo kakav način gdje se pokušava raspraviti tko je više ne činio. Ova vlada ili ona vlada. Tko je više trebao ne činiti, ova vlada ili ona vlada. Došao je trenutak da se to riješi. Jednako tako, zakonske prijedloge ne treba gledati na način da su oni uklesani u kamen pa smo sad uklesali u kamen i nema mogućnosti da se to promjeni i to tako treba biti. Dvije teme koje su se otvorile vezano za ovaj zakon je tema koja je startna pozicija i koji je startni datum i da li treba ići i dalje, da li je to moguće i to je nešto što treba raspraviti između prvog i drugog čitanja i na taj način još dodatan napor ministarstva da vidimo da li je zaista moguće i produžiti taj rok. I druga tema je to ograničenje vezano uz 5 godina odnosno rada od 5 godina. Kako su to neke druge zemlje riješile? Da li i tu postoji nekakva mogućnost, to je nekakav napor koji treba između prvog i drugog čitanja zaista napraviti resorno ministarstvo, da u drugom čitanju, ako je moguće, dobimo poboljšanje ovog zakona. Azbest je ozbiljna tema svih zemalja. Inače, ja ovo čitam u kontekstu zakona koji smo imali i jučer, jučer smo po prvi put će Hrvatska imati zakon kojim će biti regulirane klimatske promjene. Vezano uz to je i strategija u javnoj raspravi i bilo bi dobro da ta strategija bude što prije donešena jer po zadnjim informacijama koje sam jučer vidjela na web site-u EU, samo dvije države još nisu donijele tu strategiju vezano uz klimatske promjene, jedna od njih je i Hrvatska i bilo bi dobro da tu bude riješeno. Ali ja ću se vratiti na temu azbesta. Kad raspravljamo o azbestu… pustit ću kolege da se oni međusobno, nemam ništa protiv da vi razgovarate, ali malo me ometate, pa evo, iako se mogu odlično skoncentrirati, malo me ometate. Sve okej. Kad je riječ o azbestu, azbestu treba razmišljati u 3 koraka. Jedan korak je mjesto gdje se azbest proizvodio, drugi korak je način ugradnje azbesta i treći korak je način zbrinjavanja azbesta. Prvi korak je onaj azbest koji se proizvodi u tvornicama gdje zaista je posljedica na radnike koji su s tim radili. Morate znati da najveća nekakvo zamah u građevinskoj industriji odnosno pogotovo uz izgradnje u Hrvatskoj je bio 70-tih i 80-tih i 90-tih godina prošlog stoljeća, odnosno bolje rečeno 80-tih tamo od 1971. pa nadalje, kad su ljudi imali potrebu, pogotovo kad je riječ o prostorima uz more između dvije turističke sezone nešto napravili. Između te dvije turističke sezone nešto su napravili da im to bude najbrže, najjeftinije i tu se je zaista azbest kao građevinski materijal koristio na u velikim količinama i to je danas posljedica da vi imate u niz obiteljskih kuća još uvijek azbest koji je korišten na krovovima, da još uvijek imamo azbest koji je korišten u kanalizacijskim cijevima i to je ono upozorenje da našim sugrađanima i da vode o tome računa i da to mijenjaju. No, ono što je puno veća stvar je kada vam je azbest na objektima javne nabave. Tu je bilo i spomenuto od kolega, Grad Zagreb, gdje je azbest na vrtićima i na školama, to je nešto o čemu bi se trebalo voditi računa i to je projekt koji bi trebalo zaista što brže napraviti, odnosno zaista ne dopustiti da to tako je. I treća stvar koja ima veze s Ministarstvom zaštite okoliša, koja ima veza sa državno razinom, a to je kada azbest postaje otpad. To je nešto o čemu trebamo voditi računa. To je nešto što treba zaista kontrolirati jer sljedeća opasnost od azbesta je u tom trenutku. dobro je da zaista mi ljude ne doživljavamo ko krumpire. Dobro je da se kroz ovaj zakon pokušava to riješiti, dobro je da taj zakon imamo, dobro da imamo taj napor i ono što sam uvodno rekla, očekujemo da između dva čitanja se dio toga riješi. U zadnjoj rečenici kada je ministar tu govorio o zakonu, u zadnjoj rečenici je spomenuo da će sve opcije odnosno obeštećenja radnicima ići preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zadnja dva dana puna usta su svima, a jednako tako su puna usta i odnosno i medijima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Mene to ne veseli, ja moram priznati da sam tužna zbog toga iz jednostavnog razloga što bi o tom fondu trebalo puniti medije na način kako fond radi. Što je fond napravio za naše građane? Koliko je sredstava iz fonda išlo za kućanske aparate, za kupnju automobila, za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća, to je što što o tom fondu bi trebalo govoriti. Da bi bili pošteni do kraja, priče sa Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša i problemi koji su u fondu nisu od jučer. U jednoj drugoj Vladi je bio jedan drugi direktor Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša kojem je tad, koji je tad bio zadužen za taj fond je nastao jedan veliki šušur, došlo je strašno puno automobila. Ja sam radila tad u tom ministarstvu i naravno, kako uvijek imam možda mrvicu predugačak jezik sam rekla, a postoje dvije stvari zašto tu došli ti silni auti. Jedna stvar, tad je bila, ako se dobro sjećate, prva turska sapunica čiji glavni lik je bio Šeherezada. Ja sam rekla ili je došla u posjet Šeherezada u ministarstvo ili će nekog hapsit. Nažalost bilo je ovo drugo i nekog su hapsili. Tako da ta priča sa fondom nije od jučer ali, i zato me žalosti to sve zajedno. To je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. To nije financijska institucija. Direktor fonda ne može izaći van i reći ja u fondu imam 500 miliona, imam milijardu i to je odgovornost ministra. Odgovornost nečinjenja. Ti svi novci koji su bili u fondu su trebali biti potrošeni. Te novce su trebali osjetit naši građani, te novce su trebali osjetit naši građani na projektima. Ja ne gledam odgovornost ministra, naravno gledam uz direktora koji je sam pokazao kakav je, riječi vam, svako svojim riječima pokaže kakav je, pustite ga da govori pa će se svako pokazat kakav je. Dakle, nečinjenje što nije maknuo direktora koji se prema fondu, osim te karakterne osobine koju su imali svi, koji smo čuli prilike čuti, koji se prema fondu odnosio kao prema financijskoj instituciji koji skuplja novce. novce. Fond je nešto iz čega naši građani trebaju vidjeti benefit. Dakle, da je u ovom trenutnu iz tog fonda, potrošeni za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća gdje ne možemo povući sredstva vezano uz EU, da fond nije napravio ono što je napravio i rekao, ja ću provoditi javnu nabavu za spremnike za odvojeno skupljanje otpada, nego imao metodu kojom je, su općine i gradovi će to napraviti, a fond će sufinancirati. Oni koji između vas odnosno kolege saborski zastupnici koji su načelnici i gradonačelnici znaju koji je to problem i koji imaju. Prema tome, to je problem fonda. Naravno taj problem, nema nitko čarobni štapić da treba riješiti, ali to je nešto o čemu treba voditi računa i treba riješiti. Grijeh nečinjenja je ozbiljan grijeh. Nije smisao fonda skupljati novce i ne znam kamate, nego je smisao fonda da radi. Da građani osjete što se od tih novaca, što je njihov benefit i što oni mogu napraviti. I vraćam se tu rečenicu nazad i to vam je zapravo način na koji vi reagirate vezano uz klimatske promjene. Da građani dobiju subvencije, da zaista imaju kućanske aparate koji su energetski su puno učinkovitiji, da voze aute da ne budemo, da Hrvatska ne bude groblje automobila koji se više ne voze u EU, ali naravno da fond u ovo vrijeme će izazvati veliku raspravu i dobro da se raspravlja i dobro da konačno rasvijetlimo o čemu je tu sve problem, da konačno, da se ponovo vratim na temu vezano uz zakon. Apsolutno smo stava da je dobro da je ovaj zakon došao, dobro da ga imamo i u dva čitanja i da ministarstvo čuje primjedbe koje su se i na odborima pokazali, a i mi s ove govornice govorimo. I ono što svi moramo zapamtiti iza ovog stoje živi ljudi, iza ovog stoje žive sudbine, iza ovog stoje obitelji koje imaju trajnu posljedicu zato što je netko pošteno i odgovorno radio svoj posao, a igrom slučaja radio je posao u tvornici koja je, gdje ima posljedice vezano uz azbest. ljudi nisu krumpiri, nemojte da ljude samo preslagujemo iz košare u košaru. Iza toga zaista stoje ljudske sudbine, stoje obitelji i dobro da je tako i dobro je da država na taj jedan način pokaže ematiju i kaže da, izgubili ste zdravlje ne zato što je to bila vaša odluka nego zato što ste imali priliku raditi i nije bilo 100 tvornica u kojima možete raditi, bilo je nekoliko i država na ovaj način to rješava. Da može bolje da i očekujem od ministarstva da između prvog i drugog čitanja napravi još jedan napor i vidi da li je ovo o čemu mi raspravljamo moguće ugraditi u zakon. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada je stanku zatražio poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku nakon nevjerojatne izjave ministra zaštite okoliša da je na pitanje koje sam mu postavio 1. travnja sve što je kao ministar trebao poduzeti i da je 3.5. ako sam dobro uhvatio datum proslijedio odgovor na moje zastupničko pitanje vezano uz skandal u Fondu za zaštitu okoliša, gdje sam upozorio i predsjednika Vlade i ministra da su tamo i prisutne nepravilnosti, ali i da su se dogodile prijetnje direktora Fonda za zaštitu okoliša prema zaposleniku odnosno djelatniku fonda Mislavu Kotarcu. Ako je istina ovo što je ministar izjavio to bi značilo da je Vlada RH odnosno premijer Vlade zadržao odgovor na moje zastupničko pitanje kako se ne bi ugrozila stabilnost koalicije sa Hrvatskom Hrvatskom narodnom strankom, s HNS-om što pokazuje na koji način pokazuje funkcionira ova trgovačka većina. Ja pozivam cjelokupnu javnost i medije koji prate sada ovo zajedanje Hrvatskog sabora da pod hitno postave pitanje premijeru Plenkoviću, ne znam ovaj odakle hrabrost ministru Ćoriću ovako uvaliti premijera u ove probleme kao što je sada napravio, ali mislim da je presudilo ono da je bitnije spasiti svoju vlastitu kožu. Evo, tražim stanku kako bi se raspravilo unutar našega kluba o ovom što smo sada mogli čuti od ministra Ćorića. **Reiner, Željko (HDZ)** Naravno da ću dati stanku. Vidimo se ponovo u 11

Dobro, nastavljamo sa raspravom po klubovima. Izvjestitelji odbora su već… Sve u redu, dobro, g. Mirando Mrsić govorit će ispred Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Žao mi je što nema ministra, ali očito da ministar je pogriješio kad je danas priznao da je u Vladi to trajalo do od 5. svibnja pa na ovamo, što Vlada se puno toga usuglašavala oko tog izvješća i s druge strane mi je žao što smo većinu diskusije potrošili na Ponoša i zaštitu okoliša, dakle u onaj dio koji je vezan uz sam .../Govornik se ne razumije./... ali ono što bih htio ovdje naglasiti da je pitanje ovog azbesta u Hrvatskoj nešto što je problem koji je jako velik, mi vidimo samo vrh sante leda, a da stvari koje su se dešavale u prošlosti, još će se dugo dugo osjećati u Hrvatskoj. Iako je azbest u EU i drugim zemljama potpuno zabranjen, Pandorina kutija nagomilanih problema upravo se otvara. Pravne, ekonomske i medicinske cijene intenzivne proizvodnje azbesta 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća su naplate sa odgodom. Naime, do razvoja plućnih bolesti koje uzrokuje azbest najčešće dolazi nakon 30-tak i više godina od prvog kontakta s azbestno prašinom, tako da je upravo početak 3. tisućljeća vrijeme kada će doći na naplatu izlaganje azbestu. Prema podacima američkog Centra za kontrolu bolesti preko 100 tisuća Amerikanaca umrijet će u sljedećih 10 godina zbog prošlostoljetne izloženosti azbestu. U Europi se u sljedećih 30 godina očekuje preko 400 tisuća smrtnih slučajeva uslijed mezotelioma i raka pluća. Znanstvenici procjenjuju da će ukupni broj ljudskih žrtava ukoliko se uskoro ne zabrani proizvodnja azbesta u svim državama iznositi oko 10 milijuna. Epidemiju azbestne smrtnosti prati i mnogi sudski procesi, odštetni zahtjevi, osnivanja udruga oboljelih od azbestoze, bankroti kompanija i osiguravajućih društava i mi nismo daleko od toga. Hrvatska je bila dugo godina izložena azbestu i samo da ukažem u koji je problem, ne samo izlaganja azbestnim vlaknima nego udisanju azbestne prašine ima, vidi se i po onome što se sada dešava u Americi nakon rušenja Blizanaca. Rušenjem tih zgrada, okolni prostor je bio kontaminiran s nekoliko desetina tona azbestne prašine izbačene iz instalacija i konstrukcije zgrada. i .../Govornik se ne razumije./... zaduženi za taj slučaj otkrili su velik broj dišnih poremećaja povezanih sa udisanjem azbestne prašine kod vatrogasaca i spasilaca. Vjerojatno se radi o prvim simptomima, o početku sporog, ali progresivnog razvoja azbestoze i raka pluća. Nažalost među primjerima neprimjerene proizvodnje i skladištenja azbesta nalaze se i pogoni, tvornice Salonit i Plobest ono što se godinama dešavalo u Hrvatskoj. U posljednjih 10 godina od azbestoze i raka pluća oboljelo je oko 400 radnika te tvornice, a zatvorene su i Salonit i Plobest u Pločama. Ove bih citirao kolegicu Jadranku Tocilj sa plućnog odjela Kliničke bolnice Split koja vrlo jasno kaže. Mnogo mladih ljudi od 12-25 godina iz Splita, Solina, Sinja, Klisa, Brača, Hvara, Neretvanske doline ima oštećenja pluća i naznake plućne bolesti. Smatramo da je tome razlog izloženost azbestnoj prašini koju raznosi .../Govornik Umjesto čistog morskog zraka stanovnici splitskog područja i područja Neretvanske doline, udišu azbestnu prašinu, a umjesto zatvaranja, izolacije i sanacije, Hrvatska i dalje uvozi azbest iz Rusije i to je ono što je također zabrinjavajuće. Mi unatoč tome što smo 2006. g. ulaskom, pristupanjem u EU, u toku pristupanja EU-i zabranili uvoz azbesta, on se još uvijek uvozi i to najčešće iz Ukrajine i Rusije. Prema nekim podacima, nakon ulaska u EU uveli smo više od 100 tona azbestnih proizvoda i to kočnica za krovove, cijevi i raznog drugog materijala. Konačni pečat tome što se dešava u Hrvatskoj je i podatak da naše službe nisu bile kadre spriječiti čak ni uvoz 75 kilograma 75 kilograma tzv. plavog azbesta, neslavnog i po tome što ga se desetljećima smatra najotrovnijim postojećim mineralom u prirodi, u stvari ne da uvoz nije spriječen, nego uredno deklariran i ocarinjen, a dokumentacija kojom raspolažu i mediji sadrži podatke da ni za jednu pošiljku nije traženo dopuštenje nadležnih službi. Evo i podatak koji smo čuli od ministra, dakle ministar zaštite okoliša je rekao da on nema pojma o tome koliko se u RH uvezlo azbesta što je porazno za ministra zaštite okoliša, a porezano je i za RH jer očito da azbest u RH ulazi i dalje. Kada se je ovaj zakon donosio na Vladi onda je premijer Plenković rekao, citiram, radi se o zakonu koji će možemo reći promijeniti živote radnika, kako cinično i nevjerodostojno. Ako na radnom mjestu su proveli 5.g., 510 radnika bivšeg Plobesta iz Ploča trebali bi dobiti po 219.000,00 kn za to što su bili izloženi azbestu i to je plaća za njihovo umiranje, tako to stoji u prijedlogu Zakona o obeštećenju radnika Plobesta. S tim se zakonom želi riješiti problem koji je nastao donošenjem Zakona obeštećenju radnika Salonita Vranjic 2010. koji nije obuhvatio ove radnike i to je nešto što HDZ duguje tim radnicima i to je nešto što je je dobro da je se tu napravilo. Međutim, nije se riješio problem do kraja jer je referentni datum za obeštećenje radnika određen 21. listopada 2002.g., dakle dan prije otvaranja društva Novi Plobest i dan kada se nova hrvatska država priznala u svijetu. Ono što je osnovno pitanje dal je datum kad je nastala hrvatska zemlja relevantan za to da se ocijeni da li netko ima pravo na obeštećenje ili ne. Radnicima će se taj iznos isplatiti ako su u tvrtci radili 5.g. u razdoblju od 8.10.'91. do 21. 10.2002.g. Da li su datumi ti koji mogu odrediti dal je netko dobio azbestozu pluća zbog udisanja prašine il je to nešto što ja ne razumijem zbog čega je ministarstvo krenulo tim putem. Isprika da je pravno to nemoguće zbog slijednosti i ne slijednosti napominjem da je RH pravna, dakle pravna dakle pravna slijednica bivše Socijalističke Republike Hrvatske i da je dužna pobrinuti se o radnicima koji su bili izloženi azbestu. Pozivat se na dokument iz 1988. je malo cinično jel očito da taj dokument opravdava sam zakon, evo ja ću ako nemaju kolege iz ministarstva dat im jedan članak koji je napisala naša dr. Zavalić i Ana Bogadi Šare iz Instituta za medicinska istraživanja, Kriteriji za priznavanje profesionalne azbestoze plućnog parenhima i pleure. Ovdje vrlo jasno piše i stoji da onaj tko je izložen azbestu najmanje 6. mjeseci, uzdisanju prašine, taj ima veliki rizik od razvoja azbestoze i onda posljedično mezotelioma od kojih nema lijeka, od kojih se umire tu je ono što se čudim do čega je ministarstvo krenulo ovim putem. Ovaj prijedlog zakona izazvao je veliku lavinu nezadovoljstva i ogorčenja među brojnim ljudima, ljudima, radnicima koji su radili u Pločama, članovima obitelji nekadašnjih zaposlenika te pločanske tvrtke koji nisu obuhvaćeni ovim prijedlogom. Arbitralno stavljati datum je medicinski pogrešno, nemoralno, nešto što će dovesti do ponovno da neki ljudi koji imaju pravo na to, a RH duguje to svima onima koji su izloženi azbestu da ih se obešteti. Ovdje postavljam i pitanje i drugih radnika, dakle radnika koji rade u brodogradilištima, koji su također bili izloženi azbestu. I opet ponavljam, izloženost azbestu, uzdisanje azbestne prašine u velikom postotku nakon 15 ili 20.g. može dovesti do razvoja azbestoze, karcinoma pluća i mezotelioma. Ogorčenje koje se u Pločama nakon donošenja ovog zakona vidi, više me je ljudi kontaktiralo jer smo u Vladi Zorana Milanovića mi spremali jedan sveobuhvatni Zakon o azbestu koji je ostao u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, pa niti ministrica Šikić, niti ministar Ćorić, a niti ministar Pavić se nisu sjetili da se referiraju na taj prijedlog zakona i da mi dobijemo konačno jedan Zakon o azbestu koji bi riješio i pitanje rješavanje azbesta koji se sada nalazi oko nas. Ono što je ovim zakonom se ne rješava i oni radnici koji su radili prije dakle početka '90.-tih, ali očito da ovaj zakon sugerira da su oni radili u pogrešno vrijeme, da su radili u nekoj drugoj zemlji ono što se ja zalažem osobno i nadam se da će ministar Ćorić i to prihvatiti je da se ide na obeštećenje svih radnika jer ovako ispada da je jednima država majka, a drugima maćeha. Također ovaj zakon čini nepravdu prema radnicima azbesta koji su svoj radni vijek proveli u firmi iz koje je kasnije nastao Plobest i koji su zavisno od stupnja i to oni koju su uspjeli doživjeti dobivali 30 do 90 tisuća kuna. Ovako, ovim zakonom imamo situaciju da nekome tko nedostaje mu par mjeseci do tih famoznih 5 godina, nekome nekoliko tjedana, a nekome nekoliko dana neće dobiti obećano ili zakonski predviđeno obeštećenje. Možete zamisliti kako se osjećaju ti ljudi. Ima još puno pitanja, ja se nadam da će se zakonodavac referirati na ovaj jedan vrlo dobar članak jer koji su to kriteriji koji ocjenjuju da je baš tih 510 ljudi će se obeštetiti za to što su bili izloženi azbestu, koji su to kriteriji, koji su to uvjeti da netko dobije obeštećenje, a netko ne dobije. Vrlo nejasno iz ovog prijedloga zakona. Opet napominjem, struka vrlo jasno govori, izlaganje prašini azbesta, vlaknima azbesta dovodi do toga da imate veliku šansu još ako pušite uz to, imate veliku šansu da dobijete rak pluća i mezoteliom pleure. Ovaj zakon je obeštećenje onima koji su na putu za kojeg nema povratka. Kada dobijete mezoteliom onda niti jedna terapija, niti jedno zračenje vam ne može pomoći, niti više to možete spriječiti jer ste udahnuli prašinu azbesta ili mikro vlakna azbesta. I onda je pošteno ovim zakonom da se onda obeštete svi oni u Hrvatskoj koji su ni krivi, ni dužni radili na mjestima na kojima je bio azbest. I ovo nam je opomena da iz Hrvatske izbacimo potpuno azbest, da ga saniramo i da država i Fond za zaštitu okoliša nađe sredstva da se potpuno makne azbest iz Hrvatske i da bude Hrvatska zemlja bez azbesta. Azbesta ima puno oko nas. Pitanje da ga nema čak i u ovom da ne govorim o školama, vrtićima, da ne govorim o azbestnim krovovima, cijevima, toga ima puno oko nas na tome nismo napravili ništa, a ovo nam je opomena jer udisanje prašine i mikro vlakana azbesta je siguran put ka smrti. I nadam se da će ministar Ćorić poslušati ovaj naš prijedlog da svi radnici dobiju obeštećenje bez obzira kada su radili i u koje vrijeme, a evo ministru ću dati ovaj članak da ima …/Govornik

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege ovaj Prijedlog Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. u prvom čitanju Klub HDZ-a će podržati. Naime, za svaku pohvalu je da će se ovim zakonom omogućiti obeštetiti 510 radnika zbog višegodišnje izloženosti azbestu, a koji su od razdoblju od 8. listopada 1991. godine do 21. listopada 2002. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju zbog višegodišnje izloženosti azbestu. Osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest d.d. bila je proizvodnja azbestnih proizvoda, a problematika azbesta regulirana je s više različitih posebnih propisa. U cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu još početkom kolovoza 2007. godine donesen je paket zakona. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, zatim Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Tim su se zakonima rješavala pitanja za ostvarivanja prava na starosnu mirovinu pod povoljnim uvjetima, zdravstveni nadzor i dijagnostiku te pravo na obeštećenje radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu. Dopunom Zakona o uvjetima za stjecanje prava za starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu od siječnja 2010. godine kategorija oboljelih radnika koji su tijekom rada oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom te je ta bolest utvrđena rješenjem o priznavanju profesionalne bolesti HZZO-a također je omogućeno ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnim uvjetima te time povećana mirovina za 26%. Budući da navedenim zakonom o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalni azbestu nije riješeno pitanje obeštećenja radnika koji su bili dugoročno izloženi štetnom djelovanju predložen je upravo ovaj zakon. Kao početak referentnog razdoblja određen je dan proglašenja neovisnosti RH 8. listopada 1991. zaključno s 21. listopada 2002. odnosno danom prije otvaranja društva Novi Plobest koji nije registriran za rad s azbestom. Radnicima trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju isplatit će se iznos obeštećenja obročno, kroz tri godine na način da se do kraja 2019. isplati iznos od 73.000 kuna, također u 2020. ponovno 73.000 kuna i do kraja 2021. isti iznos zbog višegodišnje izloženosti azbestu odnosno ukupni iznos po radniku bi iznosio 219.000 kuna ukoliko je radnik proveo na radu 5 godina u predmetnim društvima odnosno njegovom nasljedniku. Najmanje 5 godina provedenih na radu odnosno izloženosti azbestu je vrijeme izloženosti za vrijeme, za moguću pojavu bolesti. Obvezu osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja kao i obvezu isplate, preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Možemo slobodno reći da je ovaj zakon nastavak zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu. Pod profesionalnom izloženošću azbestu smatra se neposredna izloženost zbog rada sa azbestnim proizvodima kao i posredna izloženost zbog rada kod osobe koja u svojoj proizvodnji je koristila isti materijal. Azbest se inače najviše koristio od kraja 70-ih do početka 90-ih godina. Bio je popularan kao građevinski materijal koji su koristile skoro sve građevinske tvrtke, bilo da koristila za pokrivanje krovova, bilo kao dobar toplinski izolator pa i često kod izrade fasada ili ugradnji cijevi u vodovodni sustav. Azbest smo nailazili na brodovima a i vatrogasci su se oblačili u azbestna odijela da bi se štitili od požara itd. Azbest je bio neko vrijeme bogomdani materijal, čak je i Vasko Lipovac koristio azbest na na kalupima jer je listove azbesta mogao savinuti po zakrivljenoj plohi kugle i raditi čuvene skulpture. Dakle, nisu ljudi krivi što su se bavili azbestom nego su krive države ekonomije koje su dozvoljavale upotrebu istog. Nažalost, tada se očito nije javno upozoravalo na štetnost azbesta koji uzrokuje rak pluća i niz drugih bolesti respiratornog sustava. Specifičnosti kod izloženosti azbesta sadržane su u tome što što se znakovi oboljenja kao posljedice po zdravlje zaposlenih na poslovima s azbestom, javljaju u pravilu znatno kasnije, 10 do 20 g. od udisanja azbestnih čestica. Negativne utjecaje azbesta na zdravlje bio je poznati stari Egipćanima koji su umotavali faraonske mumije u azbest zbog dugovječnosti i starim Rimljanima čija je bila preporuka da nikad ne kupuju robove koji su radili sa azbestom uz obrazloženje da često umiru Od 14. veljače 2006. g. je potpuno zabranjeno stavljanje u promet ili korištenje azbestnih vlakana i tada se počinju rješavati problematika vezane za radnike profesionalno izložene azbestom. Ovdje možemo povući paralelu sa Zakonom o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d. d. u stečaju iz Vranjica izglasanim u ovom Visokom domu u srpnju 2011. godine. Tim se prijedlogom zakona rješavala problematika vezana za odštetu radnika koji su uslijed zabrane uporabe azbesta, ostali bez radnog mjesta. Uslijed zabrane rada sa azbestnim vlaknima, postala je potreba da se za 170 radnika trgovačkog društva Salonit nađe rješenje za isplatu odgovarajuće odštete. Vlada RH po uzoru na države članice EU-a koji su koristili azbest u tehnološkom procesu, obeštetila je radnike koji su izgubili radno mjesto i to od 14. veljače 2006. g. kada je u Hrvatskoj potpuno zabranjen rad i korištenje azbestnih vlakana. Radnicima zatečenima u radnom odnosu trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju od 14. veljače 2006. g., isplaćivala se za obeštećenje obročno naknada kroz 2 g. i to do kraja 2011., svakom radniku po 109 500 do kraja lipnja 2012. g., 54 750 i do kraja 2012. g. 54 750 kuna. Na ime obeštećenja radnog mjesta ukupni iznos koji je tada svaki radnik dobio je 219 000 kuna. Iz svih ovih navedenih razloga, ovaj zakon klub HDZ-a smatra izuzetno bitnim i vrijednim i stoga će podržati ovaj prijedlog zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva hvala. Prelazimo na slijedeći klub zastupnika SDP-a, govorit će g. Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre sa suradnicima. Klub zastupnika SDP-a u prvom čitanju podržat će ovaj prijedlog zakona, podržavamo njegovu namjeru i osnovnu intenciju a to je da se obešteti radnici koji su bili dugotrajno izloženi djelovanju azbesta. O ovakvom zakonu je dosta nezahvalno govoriti i davati alternativne prijedloge zbog toga što bi se mogao steći dojam da se protivimo i osnovnoj namjeri, tako da želim još jednom napomenuti da podržavamo osnovnu namjeru ovoga zakona. Zakon je relativno kratak, ima svega 7 članaka od kojih su kojih su dvije prijelazne i ostaju otvorena 2 do 3 pitanja koja bi trebalo do drugog čitanja dodatno razmotriti, ja se nadam da ćemo i sukladno Poslovniku kod izrade konačnog prijedloga zakona dobiti i obrazloženje eventualnog odbijanja pojedinih prijedloga. Prvo, u čl. 2 stavku 1 govori se o tome tko ima pravo. Dakle, govori se da pravo se priznaje radniku koji je bio u radnom odnosu u trgovačkom društvu Plobest od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. g. i koji je najmanje 5 g. u istim trgovačkim društvima radio izložen azbestu odnosno njegovom njegovom nasljedniku. Dakle radnik, nije bio izložen nasljedniku nego se govori o tko će dobiti. Dakle, što se tiče samog prijedloga, evidentno je dakle u ocjeni stanja referiranost predlagatelja na štetnost azbesta i ja ne bi sad želio ulazit u rasprave koje se povremeno i prigodno vode oko toga koje ćemo imati državne praznike tako što se tiče datuma kao takav vjerojatno bi mi bio sporan bilo koji datum jer nisam sklon tumačenju da je izloženost azbestu i njegova štetnost bila manja prije 8. listopada '91. i da bi zbog toga oni koji su radili prije u Plobestu da bi trebali biti izuzeti iz prava na obeštećenje. Stoga predlažem da se pravo na obeštećenje ne definira baš sa datumima nego da se proširi krug onih koji imaju pravo na obeštećenje, bilo što se tiče što se tiče datum, bilo što se tiče trajanja njihovog radnog odnosa. U članku 3. se govori o svoti obeštećenja, dakle to je negdje nešto manje od 30 tisuća eura, 219 tisuća kuna u tri rate i mislim da tu nije baš najpravednije ocijenjeno. Dakle netko tko je radio šest godina od čega je godinu i pol radio prije '91., a četiri i pol godine nakon 8. listopada nema pravo na obeštećenje po ovome što tu piše što nije baš najpravednije, a s druge strane postavlja postavlja se nekakva granica ili ćeš dobiti puni iznos ili nećeš dobiti ništa što također nije pravedno, ako ne ni zbog čega onda za one ljudi kojima za ostvarivanje punog prava nedostaje dan, dva ili pet ili koji su radili u krivim datumima, dakle radili su od '90. do '95. na primjer pa imaju četiri godine nakon ovog datuma. Stoga pozivam predlagatelja da nađe jedno kompromisno rješenje da se jedan dio ove pune svote isplati i radnicima koji su radili manje ili koji su radili u krivim datumima. Sada to neka ministarstvo nađe najbolji način da se uspostavi neki pravedan odnos između prava radnika. Naravno i činjenica je da onda možemo govoriti o tome da nije svejedno biti izložen azbestu deset godina i šest godina pa se i tu može još nekakvim gradiranjem pronaći nekakvo pravednije rješenje od ovoga koje ste predložili. A i ovo rješenje koje ste predložili je svakako pravednije od toga da niko ne dobija ništa. Dakle ovo je prijedlog za jedno poboljšanje. Obzirom da ste u u samome obrazloženju naveli da se radi negdje oko 510 radnika onda je sasvim sigurno da već sada državna tijela raspolažu popisom tih radnika pa ne vidim potrebu da se onda još jednom traži od fonda priznavanja prava ako državna tijela već imaju njihov U članku 2. govori se da će radnik podnijeti zahtjev za obeštećenje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odnosno pretpostavljam da to može ona podnijeti nasljednik u ovome, tako da bih predložio da se to pojasni u članku 2., ali mislim da uopće ne treba podnositi zahtjev. Ako imate popis 510 ljudi onda se zna koji su to ljudi, onda neka im se napišu rješenja, a onaj koji ne dobije rješenje, a misli da je ostvario pravo neka on dokazuje odnosno neka zatraži pa će se u postupku utvrditi da li postoji da li postoji pravo. Stoga bi ja sugerirao predlagatelju ili da brojeve o kojima se govori, a to je 510 malo zaokružen, dakle neka kaže oko 500 jer ako piše točno 510 onda je već iz obrazloženja jasno da državna tijela znaju o kojim s radnicima radi i nema potrebe da oni dodatno sada još nešto dokazuju, traže itd. traže itd. To možda neki koji nisu tu navedeni pa će dokazivati da pripadaju u ovu grupaciju ili je možda ovaj broj onako okviran, a i ako je okviran onda ga tako i stavite. Što se tiče iznosa obeštećenja on naravno ovisi o mogućnostima države. Ako se tu u zakonu navodi o tome da će za provođenje ovoga zakona biti potrebno 37 milijuna i 230 tisuća kuna za 2019. godinu, ako tako piše znači to je u tri godine još dva puta toliko ili je ovo ukupni iznos, ali očito da predlagatelji znaju koliko će to koštati dakle da se onda ovaj iznos koji je za tu namjenu i planiran dodatnim pojašnjenjem članak 2. i 3. ovog zakona pravednije raspodijeli pa onda da netko dobije manje, a netko možda i više temeljem nekih kriterija. Ovakav je samo kriterij jer ste radili pet godina i jeste radili od '91. do 2002. Ako bi povećanje odnosno proširenje tog vremenskog razdoblja bio veliki udar na proračun pa to ne bi koštalo 30 milijuna nego 60 milijuna ili 80 milijuna onda je to argument. To može biti argument za raspravu, ali ako je argument samo da, kako bi rekla predsjednica prije se mogao uzdisati azbest, a sada se ne može uzdisati azbest onda to nije dovoljno dobar argument. Dakle ovdje govorimo o zdravstvenim i nekakvim socijalnim kriterijima i za ljudi koji su dole radili, radili su i prije 8. listopada '91. kako tu piše ili 30. svibnja i 26.6., koji god datum se uzme. Prema tome, predlažem ministarstvu da do drugog čitanja razmotri primjedbe i prijedloge koje sam iznio u ime kluba, a naravno da će klub u prvom čitanju podržati ovaj zakon. U obrazloženju i ocjeni stanja predlagatelj je dosta detaljno dakle, ocijenio stanje i obrazložio zašto zakon treba biti donesen. Također činjenica je da mi u ovome trenutku imamo znači i Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu još iz 2007. i Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2007. i Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2007., a imamo i 2011. Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju iz Vranjica gdje je, dakle priznato pravo na obeštećenje za 170 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu u Salonitu d.d. u stečaju, Vranjic. Doduše, vjerojatno su kriteriji koji su se za te radnike primijenili, nisu baš usklađeni s ovima, možda i jesu, to treba također također vidjeti i vidjeti da li su ti kriteriji primjereniji za ovaj zakon ili ne. Da zaključim, dakle nadamo se da će u drugom čitanju ove neke nelogičnosti biti popravljene, pa da ćemo moći ga podržati u drugom čitanju, zahvaljujem. Hvala. Sada je, prelazimo na pojedinačne rasprave, na redu je g. Miro Bulj. Ovim Zakonom o obeštećenju radnika Plobesta smatram da je u ovom prvom, dobro je što iđu dva čitanja, da je u ovom prvom čitanju sve prijedloge koje ćemo dat vjerujem da će zbog radnika, zbog obeštećenja tih ljudi koji to zaslužuju, da će Vlada prihvatiti tj. da će ministarstvo prihvatiti jel jednostavno ti ljudi imaju na to pravo, jel oni su to doživjeli u biti u radu s azbestom razne bolesti, znači koje taj rad s azbestom dovodi. Prema tome smatram da svi prijedlozi koji su ovdje, dosta su bili konstruktivni od svih kolega i zastupničkih klubova, vjerujem da je ovdje, znači ključ ono što smo mi rekli i u početku je problem vrijeme tj. kada kreće obeštećenje radnika, to je 18. listopada '91.g. i tu se dovode znači brojni upitnici, naveden je evo i maloprije primjer šta ako čovjek nema 5.g. '94.g. krajem ili '95. da ima 4.g. i 9. mjeseci, doveli smo toga čovjeka koji je možda bio na radnom mjestu gdje je ugroženiji od azbesta i oboljenja od azbestoze, prema tome smatram da triba kategorizirati i ove koji su bili manje vremena i manje proveli radnoga vijeka unutar tih 5.g. jer je, jednostavno ljudi su ugrozili svoje zdravlje sa tim djelovanjem i radom sa azbestom. To je znači, to su dva ključna problema, datum početka obeštećenja, znači mi tu diskriminiramo ljude koji su prije radili, znači može se dogoditi da je čovjek radio do '91. ovoga 18.11., da je radio 36.g. i 4.g. je radio do ovoga datuma, znači cijeli radni vijek čovjek je proveo u, radio je do '94. u recimo u, sa radom u Plobestu i u tome trenutku šta smo dobili, dobili smo čovjeka sa 40.g. koji neće biti obeštećen jel niti jedan uvjet ne ispunja, ni ovaj 5.g., nit ovaj datum koji je '91. označen kao rok obeštećenja. Ja mislim da bi tu tribalo te ljude isto obeštetiti jel ipak ako je čovjek radio 40.g., a u RH primjera radio 4.g., 11. mjeseci i 29 dana, doveli smo toga čovjeka u toliko tešku situaciju, nepravednu, diskriminirajuću, ipak je taj radnik stvarao dobro, novu vrijednost, bio je radnik, prema tome

koji je prija, al to su sve naši građani bez obzira u kojem vremenu i periodu radili i to oni i njihove obitelji zaslužuju, taj čovjek je ipak 40.g. radio na tom mjestu. Evo maloprija me je zvao čovjek iz Klisa, kaže da je radio do 2002.g., primjer govorim u Salonitu, znamo da je Zakon o Salonitu tj. obeštećenju radnika Salonita donesen 2011. i da on nije recimo obeštećen jel je 2002.g. nakon 20.-tak godina staža prišao u drugu tvrtku jel su samo obeštećeni oni koji su do 2006.g., koji su bili na popisu tvrtke kad je otišla u stečaj. Prema tome, mi moramo razmišljati i u ovome slučaju i o nepravilnosti tj. nepravdama koje je prouzrokovao Zakon obeštećenju radnika Salonita u Vranjicu jel solinski bazen je dao puno radnika i zaleđe naravno i Dalmatinska zagora, koji imaju posljedice rada u Salonitu, slično kao i u Plobestu, naravno Salonit je riješen tim zakonom, međutim, očito i tu je određena diskriminacija. Zbog čega je se to dogodilo, to triba provjeriti da čovjek koji je radio do 2002.g., otišao u drugu tvrtku, znači radio je samo u RH 12.g. van tog okvira, znači tribalo bi kreniti i u izmjene Zakona o Salonitu u tvornici Vranjic. Zbog čega? Zbog toga šta ako je ovo vjerodostojno i istinito, čovjek je i predstavio se i vjerujem, nemam razloga da mu ja ne vjerujem, čovjek je iz Klisa, znači da ima radnika Salonita koji su radili, a nisu obeštećeni, nisu bili na popisu kad je išla u stečaj Salonit 2006.g. i nije ostvario to svoje pravo jer je otišao nekoliko godina prije raditi u drugu tvrtku. Znači, imamo različitih problema, imamo, moramo umanjiti apsolutno diskriminaciju, iznos od godišnje 37 milijuna kuna, primjera za Plobest i ovih 200, 30-tak tisuća EUR-a ajmo reć koji će dobiti obeštećenje, ne vidim niti jedan razlog da ne dobiju i ovi ljudi iz skupine koji ispunjaju čak ove uvjete, recimo u Salonitu, a neće to pravo ostvariti. Zakon je, naravno da ga podržavamo i naravno da ćemo dati određene amandmane ali vjerujući u drugom čitanju da ćete naći model kategorizacije, da neće biti potrebno puno korekcije unutar ovoga jer isključivo moramo izbjeći ovdje diskriminaciju. Ja znam da u Fondu za okoliš ima sredstava koliko ima ali sigurno ne smijemo napraviti nepravdu, mi moramo ovdje sve učiniti da u ovom zakonu obeštećenja radnika koji je sa radom sa azbestom, povećao broj bolesti na veliku razini, mi moramo znati ne samo da su radnici ugroženi u tim tvrtkama nego i ljudi koji gdje su te tvrtke bile okolica, da je puno ljudi koji imali doticaj u radnom odnosu su imali doticaj da su oboljeli od azbestoze i tim smjerom bi trebali ić a sad baš granice nekakve o ljudima koji su radili prije 8. listopada 1991., ja mislim da tu radimo diskriminaciju prema tim ljudima i to ogromnu, ogromnu diskriminaciju, ja mislim da ne možemo reći isključivo Hrvatska je preuzela obaveze od toga datuma preuzima, prije ne, pa to su isti ljudi koji je radio i do toga vremena radio je i poslije. Prema tome, ja mislim da ovdje moramo iz obaveze prema tim ljudima koji su radili te teške poslove, u teškim uvjetima i zato još jednom, zamolio bi predstavnika Vlade RH i nas sve saborske zastupnike a poglavito Vladu koja je tu najmjerodavnija, koja je i predložila zakon, da do idućega čitanja nađu mogućnost da obeštete sve ljude jer ja ne vjerujem da čovjek koji je radio i 4 g., da ne da ne zaslužuje, da nije bio ugrožen, možda je radio na težem mjestu tj. bliže doticaju, većem doticaju sa azbestom nego netko tko je bio 10 g., primjer, ne modu ja to sad .../Govornik se ne razumije./... tu ima ljudi koji su stručni i kompetentniji ali znam jer je nama u području Cetinske krajine radio određeni broj ljudi također u Salonitu kao što je ovaj zakon o Plobestu, znači tematika je ista. Smatram da je ovaj zakon ide k tome da se isprave te nepravde prema tim ljudima ali već ako radimo, ako ovaj zakon donosimo i ako ide u 2 čitanja, da bi trebalo krenuti u tome smjeru da taj svaki radnik ostvari to pravo bez obzira na datum, naravno da iznos ne može biti isti po godinama, moraju biti nekakvi kriteriji, ali i prije tog datuma kad je određeno ovo obeštećenje, da ostvari pravo a i ovi koji su unutar 5 g., da i oni ostvare pravo ali evo, ja mogu provjeriti i uputit ću vam ime i prezime čovjeka vama, da vi uputite i na fond i na neki način da se riješe ljudi koji su znači jer primjera u Salonitu radili do 2006. a nisu bili u stečaju na popisu kad je bio stečaj, radili su po 20-ak godina a nisu ostvarili to pravo, da li trebamo možda ići u izmjene zakona o Salonitu, o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit Vranjic pa da uskladiti i ovaj i taj u što kraćem vremenu jer naravno da ti ljudi koji obolijevaju imaju kraći životni vijek ali mogu ostvariti te njihove obitelji, da krenemo u izmjene toga zakona i da uskladimo i da ne diskriminiramo ako već donosimo taj zakon, da izbjegnemo diskriminaciju ljudi. I onih koji su radili prije samostalne RH u Plobestu, da ostvare pravo a i ovi koji su poslije a tako i u Salonitu i u drugim tvrtkama, hvala lijepo. Dvije repliku, prvu repliku je tražio g. Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Kolega Bulj, vi ste potpuno u pravu da je ovo diskriminacija po datumu, da kad ste bili zaposleni,

Međutim, umjesto ovog zakona, trebalo je donijeti zakon o azbestu koji bi trebao dati obeštećenje svima onima koji su u svom radnom procesu bili izloženi azbestu, dakle to su i radnici u brodogradilištima, to su neki drugi radnici koji su radili na mjestima gdje su bili izloženi udisanju prašine i mikrovlaknima azbesta. onome što struka kaže, 6 mj. boravka u takvoj okolini je velika šansa da nakon 15 ili 20 g. dobijete rak pluća i mezoteliom i to je ono što treba cijelo vrijeme govoriti. **Radin, Prvo se slažem s vama da ne bi smjelo biti obeštećenja jer isti su radnici radili i od 8. listopada 1991. i do i poslije. Prema tome, tu ograničavamo i diskriminiramo ljude koji su radili u periodu i prije i poslije, ja mislim da ne bi smjela biti diskriminacija jer su bili u istim uvjetima, na na istom radnom mjestu, na istoj površini, prema tome ti ljudi trebali bi bit obeštećeni. Naravno da bi bilo najbolje kad bi bio jedinstven zakon i ja u ovom trenutku samo ne bi kao vi sad prigovarao HDZ, SDP ili ne bitno koja stranka nego bi trebali zajedno razmišljati kako umanjiti ovu diskriminaciju ili skroz je poništiti ako je moguće, ako je nemoguće i po pitanju kategorizacije i ovih čak do 5 g. i i onih prije ovoga datuma. Prema tome, svi radnici koji su stvarali tu dobro, koji su bili ugroženi, trebaju biti obeštećeni a naravno da bi trebalo to najbolje napraviti zakonodavno da svi koji su bili u drugim tvrtkama i van Salonita, Plobesta koji su radili sa azbestom, imali utjecaj da .../Govornik se ne razumije./... trebali ostvariti svoje pravo ali o tome treba raspravljati.

Martin (HDZ)** 8. listopada je jako bitan nadnevak za suvremenu hrvatsku povijest i hrvatski narod. Vi ste više puta ponovili 18. listopada, ja mislim da je, radi se o nadnevku 8. listopada pa da ne bi unosili zabunu u opću javnost ovaj pa da to promijenite. Hvala. **Radin, Furio Ja kolega uvaženi zastupniče ovde ne bi licitirao što je bitnije, za mene je bitniji 30.5. primjera, al ovde se radi o ljudima, ovde se radi o ljudima koji su radili i prije tih datuma i poslije tih datuma. Mi govorimo o našim ljudima, našim građanima, građanima RH, političkim Hrvatima. Ovde vam neću brojiti ni kad je zakonodavni okvir bio, nego govorimo o istim ljudima koji su radili na istom području bilo u Pločama, bilo u Vranjicu kod Solina, bilo u bilo kojoj tvrtki. Ja ovde ne govorin, vi se ovdje napominjete i naglašavate te datume vrlo značajne, a ovde nije rasprava o datumima. ovde je rasprava o čovjeku, ovde svaki zakon mora biti u interesu čovjeka, a nekakvog zakonodavstva koji poništaje čovjeka. Ovaj parlament je narodni dom, a ne zakoni koji poništavaju čovjeka i diskriminiraju čovjeka. Svi Hrvati, tj. državljani Hrvatske govorim o Hrvatima i svim političkim Hrvatima bez obzira koja politička stranka, nacija, nebitno zaslužuju da ne budu diskriminirani. Hvala lijepo. Gospodin Saša Đujić, slijedeća pojedinačna rasprava. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege ja se u potpunosti slažem s diskusijom predstavnika Kluba zastupnika SDP-a i podržavam taj dio i kažem, još ću jednom ovdje ponoviti da bilo koji zakon koji se donosi da bi ispravio neku nepravdu nije dobar ako stvara neke nove nepravde, a ovo datumsko ograničenje u svakom slučaju stvara jednu novu nepravdu i to nije dobro. I neću uopće govoriti sada o apsurdima koji proizlaze iz ovih datuma i ova 3, 4 dana koja bi mogla dovesti do toga da netko ima pravo ili nema pravo na ovo obeštećenje. U svakom slučaju to nije dobro i na to želim ukazati i podržavam priču da se ti datumi i datumska ograničenja u potpunosti uklone iz ovog zakona i da se ubuduće razmišlja i o proširenju kao što su, kolega Bulj je evo govorio i na druge zaposlenike odnosno sve one koji su bili izloženi azbestu. A ovu raspravu želim ja iskoristiti da ukažem na još jedan problem. Dakle, to je zbrinjavanje azbestnog otpada. Dakle, država već dugo, dugo godina sufinancira zbrinjavanje azbestnog otpada koje ima puno u domaćinstvima u Hrvatskoj. Dakle, od krovova, od obloga recimo u Gorskom kotaru su čak cijele strane zidova kuća obložene lesonitnim pločama koje štite od topline, vlage itd. i toga još uvijek puno ima u domaćinstvima. Fond za zaštitu okoliša je 2016. godine prestao sufinancirati zbrinjavanje azbestnog otpada, dakle oni ljudi koji bi u domaćinstvu recimo mijenjali krov i odlučili taj azbestni krov pohraniti kod nekog sakupljača otpada prije su, je država podmirivala trošak tog zbrinjavanja, a onda je od 2016. godine fond bio privremeno to obustavio zbog nedostatka sredstava i to smo imali recimo 2, 3 godine situaciju da država to više nije financirala. Od ove godine je država to riješila na način da je rekla, fond je rekao da građani moraju, imaju pravo, samo građani, dakle ne poduzeća koja se bave građevinom besplatno to pohraniti kod sakupljača otpada, a da su lokalne jedinice gradovi i općine dužne sakupljačima otpada namiriti trošak tog zbrinjavanja. Što isto smatram da nije u redu. Dakle, država bi trebala to financirati kao i do sada, ne bi trebala opterećivati gradove i općine s tim financijskim izdacima, ali i s druge strane bi država trebala osmisliti financiranje pomoći građanima uklanjanja krovova. Dakle, mnogi građani nemaju novca ukloniti takve krovove i po meni jedan program koji je isto bio prije par godina bio je dobar, bi država trebala ponovo vratiti, a to je da država sufinancira zamjenu krovišta azbestnih sa recimo crijepom i to je on s čime se trebamo susresti. Dakle, apeliram još jednom ovdje i skrećem pozornost na taj problem i da se razmisli o tom rješenju jer je ogroman broj kuća, evo u Primorju iz kojeg ja dolazim vidi se veliki, veliki iako ih je puno, puno manje nego što je bilo prije, ali još uvijek barem trećina krovova u nekim primorskim mjestima je pokrivena azbestom i tu bi država trebala naći neko strateško rješenje kako da se taj problem riješi jer to i dalje ugrožava sigurnost i život naših građana. Evo i zato apeliram na vas da o tome još razmislite i da razmislite o ovom zbrinjavanju i za građevinske firme, ali i da jedinice lokalne samouprave rasteretite toga jer nisam siguran ni da svi plaćaju jer nemaju sredstava za plaćat to zbrinjavanje, a šta se onda dešava, onda po prirodi na ilegalnim deponijima hrpe azbestnih ploča koje onda ugrožavaju i vodotoke i druge stvari. Uglavnom to nije dobro. Tako treba se vratiti na onaj model prije 2016. i treba razmisliti u budućnosti

Hvala. Uvaženi kolega Đujić, ispred stranke Promijenimo Hrvatsku mogu reći da u cijelosti podržavam ovaj vaš prijedlog jer mi smo spremni iz naše stranke podržati od bilo koga prijedlog koji ima smisla i u interesu je građana. Posebno vaš zahtjev da se vrati praksa do 2016. godine, jer puno ljudi, kako će on skinuti krov od azbesta ako nema čime ponovo pokriti. Prema tome to ostaje, ovaj vraća lokalnoj zajednici, lokalna zajednica nema novaca već treba uistinu vratiti vratiti praksu da država se pobrine u cijelosti, isfinancira, plati troškove prijevoza, skidanja i da nadoknadi dakle ono što je skinuto. A ja vas pitam ima li novca u Fondu za zaštitu okoliša, pa tamo se hvale da 500 milijuna to je monopolna firma, love do krova, oni se svađaju oko toga, a ljudima neće da pomognu, sad obustavili su kaže nema novaca. Što vi mislite o tome? odgovor. **Đujić, Saša (SDP)** Ja mislim da ovaj novca mora biti za to i to je upravo moja rasprava, o fondu neću o njegovom poslovanju, gledamo svi ovih dana šta se tamo dešava, ali to su stvari koje se moraju dovesti u kontrolu, a ja ću sada odgovorit onako repliku u vašem stilu. Kada SDP sa svojim partnerima dođe na vlast druge godine onda ćemo mi riješiti ovaj problem. Dobro. Gospodin Arsen Bauk je tražio repliku Kolega Đujiću dijelim vašu zabrinutost što se tiče odlaganja azbestnog otpada ali vratio bih se na prvi dio vaše rasprave a tiče se novih nepravdi ili ili uklanjanja starih. Dakle činjenica je da su svi radnici na koje se odnosi ovaj zakon i koji se odnosi Zakon o salonitu, već u startu bili izloženi jednoj nepravdi jer su bili izloženi djelovanju djelovanju čestica za koje se tad nije znalo koje su uzrokovale određene bolesti koje su i smrtonosne. Što se tiče ovog zakona, dakle svakako je da treba onda ove kriterije koji vrijede za Plobest ugraditi i za zakon koji se tiče salonita. Primjerice

Odgovor gospodin Đujić. ali ipak treba paziti u ovom zakonu da se ne stvaraju nove nepravde. I evo zato još jednom apeliram na gospodo iz ministarstva da odustanu od ovog datumskog ograničenja.

azbestnih ploča i onda se postavlja pitanje a tu su i predstavnici ministarstva nadležni za Fon za okoliš, gdje idu 2 milijarde kuna, gdje mi to vidimo. Znači ako takvi problemi koji su urgentni se ne rješavaju, na šta idu novci? Znači to je jedno vrlo netransparentno područje koje služi kao kasica prasica za politički plijen nakon izbora. Pa nije slučajno HNS dobio to, građani su svjesni da HNS zna monetizirati svojih 5, 6 glasova u Hrvatskom saboru. Nije slučajno HNS dobio taj fond. Ako nema od 2 milijarde da se to riješi pa na što troše novac? Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolega Maras to se i ja pitam, tim više što je do 2016. godine se to u potpunosti financiralo iz fonda. Kako je onda bilo novaca? A onda je 2016. godine najednom novca nije bilo, pa 2, 3 godine nije bilo uopće sufinanciranja zbrinjavanja otpada, te vrste opasnoga a onda je napravljeno to na način da od ove godine je to prebačeno na jedinice lokalne samouprave. Dakle novca ima i mora ga biti jer ga je bilo prije 3 godine a nije se ništa dramatično promijenilo da su sad tu poskupili neki Tako da dobro je pitanje kamo taj novac i na šta taj novac nakon 2016. u biti odlazi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Posljednju repliku ima gospodin Klisović. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Kolega Đujić, ja također dijelim vašu zabrinutost i slažem se sa ovim replikama koje su išle prije mene. Nije samo Primorsko-goranska županija koja ima veliki problem sa azbestnim pločama, ja mogu reći da i u Dalmaciji, pogotovo u zaleđu također je veliki problem da jako puno kuća ima upravo takav krov a da bude stvar još i gora to su obično kuće u kojima žive umirovljenici, stari ljudi koji stvarno nemaju mogućnost da financiraju zamjenu, promjenu krova. I zato je pitanje stvarno koliko košta ovakva stvar i da li je ona samo obveza države da zamijeni krov ljudima kojima treba zamijeniti ili je obveza države da osigura zdravstveno poticajne i kvalitetne uvjete za život svog stanovništva. Pravo na zdravlje je ustavna kategorija i kao takvo ne smije se zanemarivati. Ako se novcem u fondovima loše upravlja to je veliki problem posebice ako građani i njihovo zdravlje nakon toga pate. Hvala. **Đujić, Saša (SDP)** Pa upravo to i je bio moj apel, dakle najviše tih krovova se nalazi upravo na kućama gdje su ljudi slabog financijskog i materijalnog stanja a država je ta koja mora to riješiti zato što ljudi kad su to stavljali nisu znali da je to štetno. I danas žive u tim uvjetima koji narušavaju njihovo zdravlje a jako ste dobro rekli to je ustavna kategorija i to zato i je zadatak države i treba o tome ozbiljno razmisliti kako riješiti taj problem i dati si jedan realan rok i reći ljudi mi ćemo to riješiti za toliko i toliko godina i to košta toliko i toliko. I ja mislim da je to moguće i zato i skrećem pozornost na taj problem da se o tome već danas počne ozbiljno razmišljati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sljedeću osobnu ili pojedinačnu raspravu ima gospodin Mirando Mrsić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, žao mi je što nema ministra, ali evo, državni tajnik će mu prenijeti ovo što mi tu cijelo vrijeme pokušavamo i ukazati na to da su u krivu i da jednim zakonom koji radi dobro čini onda nepravdu drugim ljudima. ljudi koji su radili u Plobestu, koji su radili u uvjetima izloženosti azbestu, koji neće dobiti obeštećenje ostaje im jedan gorak okus u ustima. Ja ću pročitati jedno pismo koje sam dobio od čovjeka koji je radio u Plobestu koji ovako piše: „Prilikom sistematskog pregleda od 1980.-te do 1990. obavio mi je 10 plućnih snimanja. Godine 1989. ustanovljeno je da bolujem od azbestoze a od tada su me poslali na kontrole svaka 3 mjeseca. Od strane laboratorija ustanovljeno je da bolujem od azbestoze a 2002. godine ustanovljeno je da imam fibrozu pluća a sada se sumnja da imam mezoteliom. Otišao sam u invalidsku mirovinu zbog profesionalnog oboljenja u siječnju 1990., je li taj čovjek ima pravo na obeštećenje? Po vama nema, zato što je eto otišao u mirovinu, a nije ni mogao drugačije s obzirom na promjene na plućima i sve ostalo, on neće dobiti obeštećenje jer eto nije otišao u invalidsku mirovinu 8. listopada '91. Je li to pošteno, moralno i pravedno? I to vam cijelo vrijeme ukazujemo na taj problem. Drugi problem koji imate u ovom prijedlogu zakona je taj period od 5.g. Ja ću se samo referirat, ostavio sam ministru ovaj jedan dobar članak koji je objavljen '995 u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju, kriteriji za priznavanje profesionalne azbestoze i plućnog parenhima i pleure, što je preduvjet za razvijanje karcinoma pluća i mezotelioma. Dakle, pozitivna radna anamneza najmanje 6. mjeseci dokazana intenzivna izloženost azbestu ili izloženost azbestu dulja od 6. mjeseci, 5.g. se tu ne spominje, kad govorimo o 5.g. onda govorimo o tome da su to radnici koji su izloženi nižim vrijednostima azbesta u zraku, nego ljudi koji su radili u Salonitu, u Plobestu, koji su radili u brodogradilištima, dakle ostali su manje bili izloženi azbestu i tu treba tih 5.g. Prema tome, nekome kome nedostaje mjesec dana jel nije radio u, oko, dakle nije radio na poslovima kojima je bio izložen visokim koncentracijama vi mu nećete dati obeštećenje iako je jasno da je dovoljno samo 6. mjeseci da ste tamo da bi nakon 15 ili 20.g. dobili fibrozu pluća, karcinom pluća, mezoteliom pluća i umrli. pokušavam vam ukazati da ste, ne znam zbog čega u nečemu tu pogriješili, ne znam koja vam je bila ideja vodilja da ste stavili datum umjesto da ste vrlo jasno rekli da svi oni, bez obzira kada su radili, imaju pravo na obeštećenje, jer ovo je obeštećenje za zdravlje, ovo je naš dug njima jer su oni ničim izazvani radili, dakle nitko ih nije, dakle niti upozorio na to, niti im je bilo tko mogao drugačije im ukazati u to vrijeme kada su radili u tim okolinama, jer u Europi '70.-tih i '80.-tih azbest je bio u vrlo širokoj primjeni i taj azbest se primjenjivao svugdje. I nije samo RH ta koja obeštećuje svoje radnike, obeštećuju sve zemlje u Europi i sve zemlje koje imaju u ovom trenutku problem s azbestom. I bojim se da će RH opet doći na tapet Međunarodne organizacije rada jer po Konvenciji o zbrinjavanju azbesta, dakle to je Konvencija 162. o sigurnosti pri upotrebi azbesta, vrlo su jasni zahtjevi Međunarodne organizacije rada organizacije rada prema RH i kolko ja imam informacija nismo dostavili sve potrebne podatke koje bi trebali prema toj konvenciji koju smo nota bene ratificirali tu u HS i to je ono što bi mi kao država trebali radit. Jasno je da će kolege iz HDZ-a pokušati ovu moju diskusiju relativizirati na način dobro je vi ste bili, imali ste vlast, šta vi to niste riješili, pa mi smo i krenuli putem da se rješava jer smo krenuli putem rješavanja problema azbesta i jednim krovnim zakonom, zvao se Zakon o azbestu koji bi je trebao riješiti i ovo što je kolega Đujić rekao, zbrinjavanje azbesta na krovovima, na fasadama kuća, riješiti pitanje obeštećenja radnika i Plobesta i Vranjica, ali i brodogradilišta i svih, ima još radnih mjesta na kojima su ljudi godinama radili izloženi azbestu i to je dug RH prema njima. Da ne napominjem da RH u ovom trenutku dok mi sada tu sjedimo, u RH se vjerojatno negdje uvozi azbest, negdje nekim putevima azbest stiže u RH iako iako od 2006. je potpuna zabrana uvoza azbesta. I to je taj krovni zakon također trebao riješiti, al postoji očito zakonska rupa da taj proizvod ipak uđe u RH. analizama preko 100 tona azbesta je ušlo nakon 2013.g. u RH. Prije 2006. je oko 5000 tona azbesta ulazilo u RH i žao mi je što Ministarstvo zaštite i okoliša koje bi trebalo o ovome jako brinuti jer ovo je smrtonosni otpad, azbest je smrtonosna stvar, ona ubija ljude i nju bi trebalo vrlo jasno pratiti i sprječavati, izlika da to prati Ministarstva je porazno. Ako netko o tome treba brinuti, to je Ministarstvo zaštite i okoliša. Izjava da ćemo sa ovime riješiti probleme je lažna, s ovim nećemo riješiti probleme, zatvaramo samo jednu nepravdu koja se otvorila 2010. jel ako ne promijenimo ovaj datum koji vam cijelo vrijeme govorimo da ne treba biti datum i da ovaj zakon treba pretvoriti i u zakon o obeštećenju radnika koji su bili izloženi visokom koncentracijama azbesta i na taj način ćemo obeštetiti i radnike u Plobestu i radnike u brodogradilištima i konačno će Hrvatska pokazati da se brine o onima koji su ni krivi ni dužni u svom radnom procesu zarađujući krvavo svoju plaću, udisali azbest. I to je poruke moje diskusije, nemojmo jednu nepravdu ispravljati drugim nepravdama, mislim da u drugom čitanju bi trebalo naći drugo rješenje i jednostavno maknuti ove datume jer oni arbitrarni i kao što sam rekao, pitam i državnog tajnika i ministra, na osnovu ovog što sam na početku pročitao ovo pismo, da li taj čovjek ima pravo na obeštećenje ili nema? Po ovom zakonu nema jer je eto otišao u mirovinu sa 1. siječnjem 1990. a sada ima mezoteliom pluća, napominjem da mezoteliom pluća da je to tumor koji je visoko maligan, kad se otkrije, sta god napravili u ovom trenutku moderna medicina, nema rješenje za taj tip tumora a pokazana je direktna veza između udisanja azbesta i pojave mezotelioma pleure, hvala lijepo. G. Ante Babić je tražio repliku. u izradi ovoga zakona odnosno radnoj skupini u kojoj su sudjelovali liječnici ili su se barem vodili tom liječničkom dokumentacijom ljudi koji su oboljeli od azbestoze. Dakle oni ne znaju a vi znate. To im zapravo poručujete u vašoj raspravi i sada ali i u ime kluba. Ja mislim da građani nisu zaboravili činjenicu da ste vi bili ministar od 2001. do 2016. g. a isto tako ste znali da je ta konvencija koja je donešena '86. g. prihvaćena '91. u RH, već od '93. g. radilo se na toj legislativi. Mislim da u najmanju ruku da ono što ste vi sada izgovorili, nije korektno jer vi znate što treba, kako treba i koliko košta a imali ste dovoljno vremena da to napravite i to nažalost niste napravili a što se tiče samog azbesta i njegovog uvoza, ako znate za ilegalne radnje, dužni ste ih prijaviti DORH-u odnosno policiji, Odgovor, g. Mrsić. koji po ovom zakonu nema pravo na obeštećenje a po svim drugim kriterijima samo zato što u zakonu postoji taj datum. I apelirao sam da se ne vraćamo na to tko je što radio, ja mogu opet reći da smo u Vladi Zorana Milanovića ostavili u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Zakon o azbestu na kojem su radili i stručnjaci ali i članovi udruge oboljelih udruge oboljelih od azbesta i da je taj zakon ministrica Šikić pa onda Ćorić pa Pavić očito negdje im je ostalo u ladicama pa ga nisu dali na jer bi po tom zakonu vidjeli da ovo što se sada radi nije dobro nego da treba ići drugim rješenjem. Ja sam samo citirao što se tiče liječničke struke, samo citirao članak gđe. Zavalić objavljen u stručnom časopisu. Poštovani kolega Mrsiću, vi ste nama pročitali pismo jednog oboljelog od azbestoze očito vam je bila namjera da u nama ovdje nazočnima u sabornici kao i široj javnosti pobudite empatiju, moguće da ste u tom i uspjeli međutim, zbog djelovanja azbesta poglavito imamo primjere da kilometre azbestnih cijevi imamo u lokalnim vodovodima i da se truje nemali broj ljudi. Ja ovdje držim da je početak rješavanja ovog problema rješavanja ovakvih stvari, da je to početak i da vjerojatno naše društvo neće imati novaca za sve stvari i toga moramo biti svjesni. Isto tako mislim da nije samo pitanje azbesta, imamo primjera npr. odlagališta lužine u Zatonu Obrovačkom, općina Jesenice gdje do dana današnjega na desetke tisuće ljudi trpi zbog neodgovornog ponašanja šire društvene zajednice. **Radin, Furio Kolega, ja nisam ponudio empatiju, ja sam ponudio i pročitao jedno pismo čovjeka koji mi je to uputio kad je ovaj zakon ugledao svjetlo dana. I sasvim sigurno da nad ovim pismom se treba zamisliti i razmišljati o tome da ne radimo nepravdu a želimo ispraviti nepravdi nekim drugima radeći nepravdu opet nekim trećima. I što se tiče samog azbesta, njega ima svugdje i njega treba uklanjati, u prvom redu od škola i vrtića i iz svih zgrada na kojima tog azbesta ima, posebno ga ima dosta na krovovima i za to treba naći i sredstva jer azbest ubija i to je problem i to je ono čime ovaj zakon nije dao odgovor kako riješiti taj problem u Hrvatskoj. **Radin, Furio Kolega Mrsić, ja kao i vi i kao kolega Bauk iz SDP-a i svi zajedno, smatram da je dobro da se ovo pitanje rješava. Ja nisam shvatio iz vaše rasprave u nijednom trenutku da ste vi rekli da ovo treba odbaciti ovaj zakon i da ovdje ništa nije dobro ali svi skupa ukazujemo na jednu novu nepravdu koja se stvara a to je ova datumska. Dakle, ne može datum bit granica za ovo, ali očito je HDZ-u važno samo, njima su samo datumi važni, tako da evo iz diskusija od kolega ja vidim da od 14.10.2016.g. nema više nikakve odgovornosti, dakle odgovorni su samo ministri koji su bili do 14.10.2016., do 14.10.2016., dakle tu oni postavljaju datume i sad umjesto da kažu ovo je dobro, nije dobro, idemo ispravit do kraja, kad date neki konstruktivan prijedlog, glavni odgovor je pravdanja za neku novu nepravdu, vi ste bili ministar mogli ste to napravit, to je pogrešan put. **Radin, Mirando (Demokrati)** Da, meni još uvijek nije jasan razlog zašto je zakonodavac postavio takav datum. Bilo bi mi jasno da je postavio kriterije da tko ima pravo, tko nema pravo, ovdje se govori o 510 zaposlenika Plobesta, a da nema kriterija, po kojim kriterijama je odabrano tih 510, govori se od 5.g. izloženosti azbestu, zašto 5.g., ja sam citirao tu vrlo jasno da je 6. mjeseci izloženosti visokim koncentracijama azbesta dovoljno da se razvije azbestoza, fibroza pluća, rak pluća i mezoteliom i to pokušavamo ukazati poziciji koja će raditi drugu verziju ovog zakona da shvati i da shvati poruku da ne radi nepravdu, a da tu nepravdu može ispravit.

Jel se tu radi o ilegalnom uvozu ili nekom drugačijem uvozu, o švercu o kojem opet država ne vodi brigu. A što se tiče kritike da članovi neke bivše Vlade ne bi trebali govorit o stvarima o kojima puno znaju, to je upravo pokušaj da se zataškaju odnosno da se ušutkaju takvi ljudi koji vjerojatno i najviše znaju u sabornici o određenim područjima i zato samo vi govorite o ovim temama o kojima znate, sigurno ćemo vas mi koji imamo interesa da zemlja ide dalje, podržati u tome što govorite. Hvala. Mirando (Demokrati)** Očito da kod uvoza azbesta postoje rupe u zakonu i da u Ministarstvo gospodarstva očito, a onda Ministarstvu zaštite okoliša ne vode dovoljno brigu o tome jer azbest ulazi pod drugim deklaracijama i pod, dakle skrivenim deklaracijama za neku drugu stvar, a da se očito ne radi kontrola onakva kakva je bila. Mediji su dosta o tome pisali i 2012. i 2013. i '14. i '15. itd. da azbest ulazi u RH i da se za uvoz azbesta ne traže dozvole koje bi trebale biti i to je onaj problem koji se vidi, mi bi trebali biti zemlja koja ima apsolutnu zabranu uvoza azbesta, a očito da nismo jer se pod nekim drugim deklaracijama uvozi azbest i evo to je moja poruka i sa ove govornice da i ministarstvo i državni inspektorat i svi ostali porade na tome da se azbest više ne uvozi u RH. Hvala. Sada je na redu g. Gordan Maras koji će imat osobnu raspravu. **Maras, Gordan potpredsjedniče. Evo, na samom početku rasprave moram reći da je ovo puno važnija tema od primjerice teme koja je danas zaokupila medije, radi se o jednoj, ja bi rekao lakonskoj večeri koju je jučer organizirala vladajuća koalicija u jednom zagrebačkom restoranu uz

nisam bio, ali znam da gospoda iz vladajuće koalicije vole fina vina i vole na pladnjevima imati najbolje komade mesa odnosno porcije koje… **Radin, Furio (Nezavisni)** Pređite na temu, molim vas, večera je bila vrlo skromna, a vina su bila vrlo obična,

temom? **Maras, Gordan (SDP)** Evo, idemo s temom. Znači ovo je puno važnija tema od jučerašnje večere vladajuće koalicije i ja bi rekao ono šta od nas građani očekuju da se isprave nepravde koje su u RH na svakom koraku vidljive. Jedna od tih nepravda je i ovo da se ljudi koji su radili u ovim tvrtkama i trovali se godinama, dobiju konačno obeštećenje, ali kad već radimo prijedlog onda nek on bude u potpunosti korektan, znači neka bude prijedlog koji će omogućiti svima koji su zbilja ugroženi da dobiju obeštećenje i neka bude postavljen na način na koji je ovdje bila rasprava. Znači 5.g. je sigurno predugačak rok, a ova, ja bi rekao potpuna nepravda je da ljudi koji su radili prije 8.10. da da uhvatimo cijeli period, znači otkad je tvornica počela radit '50.-tih, '60.-tih godina i da svi oni koji su radili prije uspostavljanja naše domovine da na kraju krajeva imaju pravo dobiti obeštećenje, znači tu se mogao zakonodavac pozvati na mnoge termine, kao što se poziva i Ustav RH, znači meni su evo upala u oko nekoliko termina koja su izvor naše državotvornosti, jedan je od tih termina sigurno prije postanka i prije postanka i početka rada tvornice, a to je termin uspostavljanja temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj nasuprot proglašenju NDH '41. u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, što znači da naša domovina, naša zemlja izvire Ustavom iz tog datuma i mogli smo se pozvati na taj datum i mogli smo pokriti period od '43. na dalje kada je u Hrvatskoj antifašistički pokret utemeljio temelje RH na temelju kojih danas mi imamo svoju domovinu. Znači sa te strane moglo se pozvati na više termina koji bi omogućili da se obuhvati onda cijeli period poslovanja tvornice i nažalost nesretne negativne izloženosti naših sugrađana tijekom tog perioda štetnim tvarima od kojih su mnogi i preminuli nažalost, a njihove obitelji bi imale pravo dobiti obeštećenje. Zbog čega raditi takve iznimke i njihovu bol na neki način još i produbljivati? Pozivam kolege iz ministarstva da izbrišu uopće datum koji su stavili neka se obuhvate svi ili neka stave datum početka rada tvornice koji je bio nekih pedesetih i do sada neka obuhvate sve koji su radili tamo. Sa druge strane slažem se u potpunosti sa kolegom Mrsićem, mislim da je pete godina predugačko. Tu je neko rekao da se to pozvalo na studiju iz 1988. godine i ja mislim da je relevantnije ovo što je govorio kolega Mrsić i da ukoliko je netko bio izložen duže vrijeme, a ja mislim da se duže vrijeme može i podvući sa šest mjeseci da na kraju krajeva može dobiti obeštećenje. Drugu stvar koju sam htio ovdje reći, a što mene osobno jako muči, a to je da problem azbestnih ploča odnosno azbesta, pogotovo u doticaju sa djecom nismo riješili ne ne samo u cijeloj Hrvatskoj. Ja ću evo istaknuti grad Zagreb gdje 18 objekata znači vrtića ili škola, osnovnih ili srednjih još uvijek imaju dijelove azbesta, najčešće u svojim krovovima. Pa tako vrlo sporo ide obnova i umjesto da se razbacujemo u gradu Zagrebu po kumskim vezama sa novcem na raznorazne stvari, trebali bi se skoncentrirati na ono što je posebno bitno. Znači gledajući prioritete, mislim da ćemo se svi složiti da je riješiti škole, vrtiće nešto što je najvažnije, što je trebalo biti odavno već napravljeno. Znači sa te strane, evo spomenut ću vam samo vrtiće koji su još uvijek u problem, a to su primjerice Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić u Dubravi ili područni objekt vrtića u Remetincu u ulici Vice Vukova, vrtići GAjnice, Prečko, Zvončić u Voltinom naselju, te područni objekt Jabuke u Čulincu i također Kolibri u Oporovcu. Zbog čega ne riješimo te probleme i te vrtiće već odavno skinemo sa dnevnog reda što se tiče azbestnih ploča, a ne da to ima neku dinamiku ili da se čekaju projekti koji se vode preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, umjesto da to već grad odavno riješi. Mislim da je to puno, puno važnije nego mnogi projekti koji su nametnuti u ovom gradu i gdje prolazi novac, a da ne znamo na kraju krajeva niti da li je to realni trošak šta je trebao biti ili nije. Mogu spomenuti također još nekoliko osnovnih škola kao šta je Dobriša Cesarić na Borongaju, Matka Laginje u centru grada u Laginjinoj ulici, Silvija Strahimira Kranjčevića u Bogišićevoj ulici, Savski gaj i Ksavera SAndora Đalskog na Kaptolu, Jure Kaštelana na Krugama i Osnovna škola Bukovac na Bukovcu, znači postoje i osnovne škole koje su koje su gdje danas djeca idu, a još uvijek postoje ugrađene azbestne ploče u te objekte i djeca su objektivno ugrožena. Znači možemo mi reći da su da su domari educirali i da paze da se te ploče ne truse itd., ali objektivno djeca su ugrožena. I onda kada vidiš kako se u gradu Zagrebu razbacuje gradska vlast sa novcem, umjesto da se ovo sanira taj tren, a da ne govorim o drugim potrebama koje imamo u obrazovnom sustavu u gradu Zagrebu gdje nema gotovo pa ničega. Djeca u školama nemaju ni najosnovnije higijenske potrepštine, onda se postavlja pitanje i vraćam se sada opet na početak svoje rasprave, o čemu su ljudi na večeri uz fina vina i dobru klopu jučer razgovarali. Jesu li razgovarali o tome jesu li žetončići potrebni samo da bi se održalo još godinu dana Andreja Plenkovića na vlasti, da se izglada GUP Grada Zagreba u Gradskoj skupštini i Bandiću i premijeru Plenkoviću omogući biznis oko zagrebačkog Manhattana ili je potreba da riješimo ove probleme koji su životni, a sada sam nabrojao ovdje desetak objekata u gradu Zagrebu, škola koje trebaju biti adaptirane i azbest maknuti iz njih. I onda se postavlja pitanje i možda to nekome izgleda malo čudno ovdje, ali jednostavno kada osjećaš tu vrstu revolta zbog ponašanja vladajuće koalicije moraš na taj način i rezonirati. Jer ja bih volio da su sve one kamere jučer sa Kaptola bile pred tim školama, a ne da čekaju izjave pojedinaca koje su onda izlazili van da objašnjavaju da je u koaliciji sve super i da ćemo izdržati još godinu dana. Jer realno nije sve super niti u jednom području nažalost našeg društva. Korupcija, kriminal vlada na sve strane, netransparentnost, a sve izvire iz koruptivnog načina vladanja aktualne koalicije koja je poduprijeta sa onima koji su prevarili svoje birače. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Kao što ste vidjeli čim ste spomenuli azbest ja sam vas pustio da govorite. Gospodin Saša Đujić, prva replika. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Maras, vi ste sada spomenuli 18 javnih objekata u gradu Zagrebu, pretežno škola i vrtića koji su i dan danas pokriveni s azbestom. Ja sam u svojoj raspravi govorio o privatnim kućama, ljudi koji sami nemaju novca za zamijeniti taj dio i to je problem o kojem se malo govori. javni objekti u javnom vlasništvu još uvijek postoje brojni koji su pokriveni azbestom, kako možemo očekivati da se riješe problemi domaćinstava ljudi koji jedva krpaju kraj s krajem? Dakle, zbog toga je važno da se ovom ovom problemu pristupi odgovorno i planski i da se daju rokovi i država mora naći sredstva za sanirati sve te stvari. A kada je grad Zagreb u pitanju tamo definitivno sigurno ima sredstava da su se ta pitanja mogla riješiti, a i da je grad Zagreb mogao sufinancirati upravo i građane

za što se moglo sve ovo riješiti i izgraditi nekoliko novih objekata i vrtića i djeca ne bi imala niti mali mogućnost rizika vezano uz azbest onda vam je jasno koji su prioriteti. A kada još poduprijete to sa time da u gradu Zagrebu te spomenike grade kumski povezane tvrtke onda vam je sve jasno i jasna vam je narav koalicije koja je na vlasti i u gradu Zagrebu i na razini RH. I žao mi je što, pa mislim pojedini kolege to podržavaju na način linije manjeg otpora i dao Bog da traje što duže. Ali na sreću trajat će do sljedeće godine u 9. mjesecu jer tada moraju biti redovni parlamentarni izbori. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Druga replika, gospodin Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Maras, ja ne volim davati atribuciju uz ničija imena, ali nekako u našem kraju govore za vas onako se ne razumije./ … i sada reći vam što je to, bolje bi vam bilo da vam to gospodin koji je sudjelovao na sinoćnjoj večeri o kojoj ste vi govorili u pojedinačnoj raspravi kaže nakon ove rasprave. Ali ono što ste vi govorili u vašoj raspravi zapravo potaknulo me na razmišljanje kako vas okarakterizirati, dakle, ni kolerik, ni sangvinik, niti govorite o temi. Kažete da su vam bitni ljudi odnosno zakon zbog kojeg se onda on donosi onda govorite o krovovima na vrtićima i školskim zgradama u gradu Zagrebu. Zapravo vi ste jedan tipičan primjer ciklostenika, dakle čovjeka ne može se zapravo znati što vi želite u vašim pojedinačnim raspravama. Danas govorimo o zakonu koji je bitan za radnike Plobesta, manje o krovovima na vrtićima i na školskim zgradama u gradu Zagrebu ili cijeloj Hrvatskoj kojeg ima. Zato bi bilo dobro da se odredite, a pročitajte raspravu iz 2011. godine što ste govorili o … /Govornici Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Radin bilo je potrebno vaše tumačenje, znači pozvao vas je kolega Babić da protumačite građanima Hrvatske što je on to mislio reći, tako da čekamo da se izjasnite. Mada dosta često u njegovim raspravama kada se ne koristi ovakvim terminima, ljudi ne razumiju što govore. Ali to je manji problem i to je njegov problem. Ali veći problem je narav koja pokazuje kada netko kritizira onda se ide vrijeđati i omalovažavati sugovornika. Problem je vaš gospodine baš što 75% građana misli ko i ja, vrlo brzo ćete to vidjet. A onda ćete kako bi čovjek rekao čuditi se zbog čega ne prepoznaju genijalnost HDZ-a i premijera Plenkovića i nisu vas podržali u većoj mjeri.

**Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Gospodine Maras, Zagreb je kao što svi znamo jedna od nerazvijenijih ako ne i najrazvijenije najrazvijenije područje u RH, da ne kažemo i najbogatije, pa je onda sasvim logično da se u tom gradu financira izgradnja i održavanje raznih objekata. Ali podizati i trošiti novce i podizati spomenike mrtvima, a u isto vrijeme zanemarivajući žive, pogotovo djecu, sigurno nije najpametnija politika. Stvarajući i gradeći fontane u kojima voda pršti koja bi trebala valjda sugerirati sreću i zadovoljstvo građana Zagreba, sigurno ne mogu udijeliti oni koji žive i rade, a pogotovo ako se radi o djeci ispod azbestnih krovova. Mislim da je s ovog mjesta također potrebno uputiti poruku i poziv gradskoj upravi i gradonačelniku grada Zagreba da se pozabavi ovim pitanjem jel to je dio i njegovih obećanja da radi na boljitku građana ovog grada. Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine Klisović što ste prepoznali tu problematiku za razliku od kolege Babića kojima je irelevantno da li djeca idu u škole sa azbestnim pločama, koji se jedino brine o tome da još godinu dana imamo ovaj koruptivni okvir koji vlada u RH, a to je koalicija Bandić-Plenković. I hvala Bogu da imamo Ustav RH koji govori da će sljedeće godine u 9. mjesecu biti izbori i da ćemo se pozdraviti sa tom ekipom, ne. To je jedina sreća u ovoj cijeloj nesreći koju imamo ovdje gdje se totalna neosjetljivost za djecu, pazite, čovjek ovdje mene upozorava što ističem primjer zagrebačkih vrtića, škola, on se uopće ne brine za djecu, njega baš briga da li djeca idu azbestne ploče dok god fila koaliciju sa žetončićima. Znači, njemu su važniji žetončići i Bandić nego djeca koja idu u škole. I dok ima takvih zastupnika nemojmo se čuditi što korupcija cvijeta

S druge strane uklanjanje azbestnih ploča sa javnih privatnih kuća svugdje u Hrvatskoj i vraćanje ono što je bilo do 2016 godine. Novca, para ima u Agenciji za zaštitu okoliša, a zar vi smislite kolega Maras, dugo ste u politici zvuči mi naivno da će oni to riješiti kada od 10 tamo menadžera 9 su iz HNS-a, to se pokazalo, al njima to nije sporno. Pa oni se bave sobom, razumijete. Pa prvo treba očistiti agenciju od tog konaminiranog političkog klijentelizma da bi očistili od azbesta sve što je zaraženo u Hrvatskoj. Jel vi stvarno mislite da je ova ekipa zainteresirana za ovaj projekt da ljude spašavamo od zagađenja, da im se plati obeštećenje ili oni jedni drugima prave dilove i ugađaju svojim privatnim interesima? **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Maras, odgovor. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Lovrinović ja vas molim nemojte radi gospodina Babića spominjati probleme ljudi, niti ovi koji imaju kuće i krovove s azbestnim pločama jer to nije muzika za njegove uši. On ne želi slušati o problemima ljudi ovdje za vrijeme rasprave jer u HDZ-u nisu naviknuti na to, da slušaju o problemima građana, djece u Zagrebu itd. i mogao bi se čovjek uzbuditi i zamjeriti vam što ste to spomenuli. Pa nećemo mi smo ovdje da njega ne uzrujavamo, mi ovdje nismo da upozoravamo na probleme građana RH. Po njegovom mišljenju zastupnici su ovdje samo da podrže još Plenkovića godinu dana. Naravno ja karikiram i normalno da to tako ne smije biti i da se ja slažem sa vama da treba ljudima omogućit ovu zamjenu jer ljudi to sami ne mogu napraviti i nadam se da ćemo biti to u mogućnosti napraviti slijedeće godine jer vjerujte mi HDZ i koalicija s Bandićem oni više brine kakvo je hladnoće bilo vino jučer u jednom restoranu nego da li će se ovi krovovi promijeniti. Hvala vam lijepo. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Maras naravno da ću se složiti sa vama da azbesta ne bi smjelo biti na niti jednom vrtiću, niti na jednoj školi u RH i naravno da Grad Zagreb s obzirom na fiskalni kapacitet s kojim raspolaže bio to mogao samostalno riješiti. No Hrvatska nije samo Grad Zagreb, Hrvatska je još 554 jedinice lokalne samouprave od kojih velika većina nažalost ne može to riješiti s obzirom na slabe, slab fiskalni kapacitet s kojima raspolažu, a moći će nažalost riješiti još manje iduće godine jer Vlada najavljuje znatno smanjenje prihoda jedinica lokalne samouprave. Računa se sa nekakvih 800 do milijardu kuna. Tako da predlažem da da država kroz fond, kroz nadležno ministarstvo osigura sredstva prema fiskalnom kapacitetu s kojim jedinice lokalne samouprave raspolažu, određenu pomoć da se taj problem riješi, a naravno imamo i Grad Zagreb imamo i lokalnih jedinica koje sam siguran mogu to i samostalno riješiti, ali ono to treba biti zakonska obaveza. Hvala. (SDP)** Hvala lijepa gospodine Radin. Moram vas upozoriti prvo kolega Vešligaj da ste se ogriješili o poučak Ante Babića, a to je da ne smijete govoriti o problemima ljudi ukoliko nije striktno napisano u zakonskom prijedlogu ono što što bi trebali pričati. Znači to je poučak Ante Babića da se ne priča o ovim problemima gdje su tisuće i tisuće naših sugrađana ugroženi i ja vas upozoravam radi njega nemojte to govoriti više barem u njegovom prisustvu. Ovaj tako da naravno da se sa vama slažem i moram sad opet malo karikirati. Naravno da se sa vama slažem, tisuće i tisuće kuća u Hrvatskoj treba obnoviti i nažalost većina jedinica lokalne samouprave nema financijski kapacitet za to. Njima treba omogućiti novcem iz fonda, novcem iz državnog proračuna da se to napravi. Ja mislim da je to interes naših sugrađana i za to se možemo zajedno izboriti. Hvala vam lijepo. Kovač. **Kovač, Stjepan (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo kolega Maras kao prvo slažem se s vama da svi radnici koji su radili s azbestom trebaju biti obeštećeni bez obzira na datum jer ako su radili znači da su jednako ovoga bili pod utjecajem toga azbesta. Ali ono na što bi se osvrnuo i možda ću se kao što ćete vi reći opet ogriješiti da se proteže kroz ovu raspravu čuli smo kroz par rasprava pojedinačnih saborskih zastupnika, izmjena krovišta koja su pokrivena azbesta znači kako na javnim ustanovama tako i na privatnim kućama i to nije problem samo kao što ste rekli grada Čakovca, pardon Zagreba, u Čakovcu hvala bogu tog problema na javnim ustanovama nemamo, ali imamo veliki problem kod privatnih kuća mnogih obiteljskih kuća gdje ljudi nemaju sredstva financijska da bi to riješili, a fond nažalost nema otvorenih više takvih natječaja, pa evo apeliram na fond da otvori novi takav natječaj jer stvarno kroz raspravu vidimo da postoji …/Upadica: Hvala./… potreba i da bi dobro došla našim građanima. **Radin, Furio Hvala vam lijepa. Kolega Kovač evo vidite koliko je dobro da u Hrvatskom saboru razgovaramo i da se kada spominjemo azbest i obeštećenje ljudi koji su radili u tvornici izloženi tvarima da dolazimo i do drugih problema. I zato je dobar parlamentarizam da možemo ovdje govoriti, da ljudi čuju koji su problemi, a ne da se u stilu kao što je apelirao kolega Ante Babić zatvorimo u jedan krug i govorimo samo ono što bi htio čuti onaj tko je trenutno na vlasti. Znači mi ovdje jesmo da bi govorili o problemima ljudi i na tome inzistirati da se ti problemi riješe. I dam se kladiti da ćemo se svi složiti u ovoj sabornici da se ovaj program otvori u fondu, evo gospodin državni tajnik vjerojatno će to i prenijeti novom čelniku fonda kada razriješe ovoga iz HNS-a i da se slijedeće godine otvori i da se taj problem konačno skine, a i napravimo ono što bi trebalo, da bude ad acta, da ga završimo. I zato ovdje u ovoj raspravi nijedna tema koja se tiče .../Upadica: Hvala./... nije suvišna, probajte shvatite .../Upadica: Hvala, hvala./... kolega Babiću i vi Ne znam da li imate, mislim da nema, nema je l' da? Imat ćete još prilike replicirati. Vidjet ćete jer sada će govoriti g. Ante Babić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, Vlada RH i Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je prijedlog ovoga zakona u HS u prvom čitanju kako bi se zapravo ispravila nepravda nanesena ljudima koji su bili zaposlenici tvrtke Plobest u Pločama što je silno dobro i mislim iznimno, iznimno kvalitetno napravljeno od strane Vlade RH. No, poštovani državni tajniče, moram vas upozoriti na jednu činjenicu da i prije vas u jednom vremenu od 2011. do 2016. g. bilo jedno Ministarstvo obrta i srednjeg poduzetništva i oni su vas se silno trudili, imali su jako puno programa vezano za azbestne krovove u Gradu Zagrebu i u RH za škole i vrtiće kako bi se isti otklonili odnosno kao takvi zamijenili jer su kancerogeni jer su oni tada razmišljali jako o tim stvarima. No, prijedlog zakona koji se danas donosi u dobroj mjeri pokazuje brigu Vlade koja nije prouzročila ovaj hendikep vezan za azbestozu za svoje građane, ali ih želi materijalno obeštetiti iako im zdravlje ne može vratiti jer je ono nepovratno uništeno. Drago mi je što je ministar u svom ulaganju se zapravo osvrnuo i na genezu svih događanja vezano s azbestom od 50-tih godina do 90-tih godina kojeg nažalost u bivšoj državi, a i poslije toga nismo mogli izbjeći jer se on koristio i u građevinarstvu, rekli smo i kod krovova, izgradnje kuća, vodovoda, vodovodnih cijevi i tome slično. No, također je ministar u svom izlaganju rekao i spomenuo je samo konvenciju vezano za azbest odnosno azbestozu i rekao je da je naloženo nacionalnom zakonodavstvu da to reguliraju na svoj način dakle zakonima donesenim u ovom HS-u treba reći da se krenulo 1993. godine sa zakonskom legislativom, a i danas su zapravo zakoni o zdravstvenom osiguranju, zatim Zakon o obeštećenju radnika koji su profesionalno izloženi azbestozi, ali i Zakonu o sjecanju prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestozi doneseni u HS-u i ti radnici zapravo ostvaruju pravo da im se mirovina da po povoljnijim uvjetima, odnosno bude uvećana 26%. Zato kad govorimo o mirovinama, posebno o mirovinama o posebnim propisima trebamo se sjetiti i ovih stvari, dakle da su one vezane za radnike koji su pogođeni azbestozom. Neki uvaženi kolege, oporbene kolege u HS-u znaju često kada govorimo o tim mirovinama posebnim, posebnim propisima govoriti vrlo ružne stvari, zapravo one stvari koje nisu istinite zaboravljajući i ove činjenice vezano za radnike pogođene azbestozom. Dakle, ne bih volio da imamo dvostruka mjerila koje smo danas ovdje čuli. Dao sam si truda pa sam izvukao fonogram iz 2011. g., tada kada je SDP zapravo govorio o jednom drugom zakonu, zapravo sličnom zakonu koji je bio vezan za trgovačko društvo Salonit d.d. u stečaju iz Vranjica i kada su govorili da ni u kojem slučaju se ne bi to trebalo isplaćivati kroz Fond za zaštitu okoliša već da se trebaju pronaći sredstva na drugi način iz državnog proračuna, a da se ne opterećuje sami fond. Dakle i tada su jednu dobru namjeru htjeli izvrgnuti ruglu odnosno pokušati omalovažiti jednu dobru namjeru da se donese takav zakon. Istu stvar, vidjeli smo, čine i danas. Zapravo ovaj dobar prijedlog zakona u prvom čitanju mogli su potkrijepiti određenim činjenicama svojim konkretnim prijedlozima. Istina, bilo je samo nešto vezano za datume koji ih opterećuju, ali ja vjerujem do drugog čitanja da će i ministarstvo razmisliti o tim stvarima i odgovoriti im u drugom čitanju. Želim također naglasiti da se po povoljnijim i posebnim uvjetima dobivanja mirovine radnika za azbestozu isplaćuju 862 mirovine i oni su u zapravo u prosjeku negdje oko 3 450 kn, dakle 26% 26% uvećane, što smatram iznimno dobrim, korektnim i poštenim. Kažem, zdravlje im se teško može nadomjestiti ali se materijalno moglo obeštetiti. Ovim prijedlogom zakona 510 radnika dobit će isplatu u 3 rate s time da ova prva rata bi trebala početi još 2019. g., dakle u iznosu od 219 tisuća kuna i to je pretpostavljam i razlog da se dođe što prije do drugog čitanja kako bi se ovaj iznos mogao isplatiti. li on dovoljan ili nije, naravno da nije, da se uvijek moglo više, da su gospodarske prilike bolje, sigurno je da bi Vlada razmišljala i o većem obeštećenju. takva je situacija kakva je i ja mislim da je i kroz radnu skupinu, a i sa zainteresiranom javnošću u RH koji su zapravo mogli reagirati na ovaj zakon postignuto optimalno rješenje ili maksimalno što se tiče samog proračuna RH. Da je ovaj Da je ovaj prijedlog zakona dobar i Odbor za rad i mirovinski sustav i Odbor za zaštitu okoliša zapravo je jednoglasno podržao ovaj zakon, dakle on je kao takav dobar. Čitajući primjedbe samih odbora, nije ih bilo koliko danas na ovoj plenarnoj sjednici, što ne znači da možda neke od kolega i njihovi primjeri nisu takvi da se ne mogu uvažiti. Ova je namjera sigurno plemenita i dobra i solidarna je i s obzirom, ja volim to, volim kada se s obzirom na HDZ i njeno temeljno načelo solidarnosti donose ovakvi zakoni koji imaju jednu socijalnu osjetljivost zapravo da se ispravi nešto što je moguće ispraviti upravo zbog samih građana jer su sami bili izloženi izravno azbestu, ne bi bilo dobro ono što smo čuli ili smo dobivali nekakve mailove, ali su neprovjereni da zapravo ovim prijedlogom zakonom budu obuhvaćeni i oni ljudi koji su radili na administrativnim poslovima da dobiju obeštećenje, a da oni koji su zapravo izravno sudjelovali u radu sa azbestom to ne dobiju, to svakako ne bi bilo dobro i to bi trebalo izbjeći. Kako ja dolazim iz izborne jedinice gdje je zapravo rad sa azbestom bila praksa i u Solinu i u Vranjicu i evo u Pločama, spomenuo sam i taj zakon iz 2011.g. i dužan sam spomenuti nešto za Salonit Vranjic d.d. u stečaju, činjenica ministar je govorio o 7 slučajeva koji nisu na vrijeme podnijeli zahtjev vezano po ovome zakonu, te im se obeštećenje nije moglo isplatiti, ali mislim da ima još jedan dio ljudi koji su ne svojom voljom tada dobili otkaz, te kao takvi nisu mogli sudjelovati u pravnoj u pravnoj zadovoljštini materijalnog, tog istog zakona jer su, kažem, dobili otkaz i zahtjev kao takvi nisu mogli podnijeti. trebalo bi zapravo razmisliti o toj stvari, trebalo bi revidirati ovaj zakon koji smo tada donijeli o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju, Vranjic, te ispraviti tu nepravdu prema ljudima jer mislim da se ne radi o nekom većem novcu. Krenuli ste u ovaj posao kao ministarstvo, namjera je dobra, bilo bi dobro da ovaj posao ne dovršimo do pola, nego da ga dovršimo do kraja. Vjerujem da će i radna skupina i ovo što smo danas govorili u prvom čitanju razmotriti dobro, ukoliko postoji i temelj, a i mogućnost da zakon obuhvati i one radnike o kojima smo danas govorili, kažem, kod kojih ima utemeljenja, mislim da ćemo napraviti jednu dobru stvar prema svima u RH i koji su bili obuhvaćeni radom sa azbestom, a sam azbest i korištenje azbesta da će se u RH svesti na najmanju moguću mjeru odnosno da će kao materijal takav nestati. Hvala lijepa.

Evo, kolega Babić, drago mi je da ste se javili odnosno i vi u svojoj raspravi spomenuli probleme koje imaju objekti s azbestnim pločama, vjerujem da, i sami ste svjesni tog problema i da vam nije žao što ste potrošili nekoliko sekundi svoje rasprave da na to ukažete. Ono što je moje pitanje vama, recite mi kako biste vi riješili problem vezano uz datum odnosno zbog čega mislite da netko tko je radio prije datuma koji je naveden u zakonu, nema pravo na odštetu ili njegova obitelj odnosno kako mislite da je ta vrsta bolesti koju je netko prebolio, nažalost će ostati nerefundirana i na neki način ljudi će imati gorčinu u želucima odnosno osjećaj da ih je država zanemarila. Zbog čega i kako mislite da bi taj problem trebalo riješiti? Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Maras, iskoristili ste ono što smo zapravo razgovarali na Odboru za rad i mirovinski sustav jer sam primijetio zapravo taj datum koji sam problematizirao i na samom odboru, zanimalo me je zapravo zbog čega taj datum i zapravo što će se dogodit sa onim ljudima koji su radili i više godina, a nisu obuhvaćeni ovim datumom? Čelni ljudi iz ministarstva su nam tada rekli da će razmisliti o tim stvarima i da će zapravo napraviti jednu analizu koja će pokazati zbog čega taj datum i koliko je ljudi zapravo prije bilo obeštećeno, a znamo da jesu bili obeštećeni jednim drugim zakonom odnosno odlukom. Hvala. Drugu repliku ima g. Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Babić, zakon je nužan, ali zakon bi trebao biti i jasan i nedvosmislen radi otklanjanja bilo kakvih nesporazuma, u tom kontekstu nekoliko dvojbi i sugestija, čl. 1. st. 1. kaže se tko ima pravo. Pitanje, ima li pravo onaj tko je radio od 1985. do 1994., dakle 4.g. u ovom razdoblju, a 5.g. prije toga, to nije baš jasno, po meni bi imao pravo, ali ne piše tako. St. 2. rok od 3. mjeseca, mislim da je prekratak jer mnogi su izgubili dokumentaciju i treba im malo više, tako predlažem 6. mjeseci za podnošenje zahtjeva, a piše u st. 3. da su potrebni dokazi. Mislim da je potrebno napisati koji su to dokazi, primjerice je li dokaz dva svjedoka i ovjerene izjave kod javnog bilježnika ili ne. I ovdje se često govori o pravednosti, pitanje je je li pravedno da je netko tko je radio 5.g. i 25.g. dobivaju istu naknadu, i to postavljam pitanje. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lipa poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Marić, evo vi ste konkretno zapravo zadrli u materiju samoga zakona, što bi zapravo ministarstvo trebalo i razmotriti do drugoga čitanja. Ja se slažem s tim, ne bi se smilo ovim zakonom u dobroj namjeri napraviti veća nepravda, što bi bilo tragično po sam zakon. Nisam htio govoriti o pojedinačnim slučajevima u svojoj pojedinačnoj raspravi ono što su neke kolege danas koristili, i ja sam dobio nekoliko pisama, radi se recimo o jednoj gospođi kojoj je ukupni radni staž bio 35.g., a zapravo s azbestom je radila 27.g. i ona je recimo po ovome nema pravo na naknadu. Vjerujem da su ovo izdvojeni slučajevi, ali se i kao takvi trebaju razmotriti jer mislim da takve osobe zaslužuju pozornost, pažnju i obeštećenje, pogotovo što je, evo i što je kolega Mrsić rekao, oboljela od karcinoma pluća. Hvala. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Babiću, pa evo moja replika vama je na tragu i ove kolege Marasa i kolege Marića s kojima se slažem obojicom. Dakle niste odgovorili, znači mene zanima evo konkretan odgovor, što vi osobno kao Ante Babić mislite o ovom datumskom ograničenju? Dakle, vi ste se sad pozvali na gospodu iz ministarstva koji su rekli da će napraviti nekakvu analizu, da će razmotriti, da će vidjeti. Mene zanima vaše osobno mišljenje. Da li vi smatrate da je ovo datumsko ograničenje prava na obeštećenje u redu ili nije? I ja isto neću o pojedinačnim imenima govoriti, ali ako je jedna jedina osoba zakinuta za neko pravo, to po meni nije onda dobar zakon. Ako se jednoj jedinoj osobi bez obzira kako se zove radi nepravda i točno je ovo pitanje koje se postavlja, da li ljudi koji su

iščitavao ovaj zakon u prvom čitanju, zapravo i kroz e-Savjetovanja građana odgovoreno je zapravo da je to referentno vrijeme od osnivanja RH. Ta činjenica boli, ona žalosti, ja mislim da oni djelatnici koji su radili, bili izravno pogođeni azbestozom, što se može dokazati kao takvo, ne znam kakva je analiza, stvarno je ne znam, da bi se trebalo uzeti u obzir do drugog čitanja, razmisliti jako dobro jer kažem, ne radi se možda o tolikom broju ljudi da to nije moguće, ali kažem opet, zadnja je i struke i radne skupine i ministarstva, što ću podržati kao vjerodostojno i stručno objašnjeno.

Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak

Željko (HDZ)** Sada ćemo se vratiti na raspravu o točci koju još nismo završili, imamo još dvije pojedinačne rasprave, prva će biti poštovanog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo, želim nešto i ja reći na temu o Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest u prvom čitanju, smo da će to danas biti sigurno i nešto brže riješeno, međutim, evo jedna interesantna tema provela se kroz cijelo prijepodne i zasigurno je bilo ugodno slušati sve sve rasprave koje su išle za time da se ovakav zakon treba donijeti, naravno i da ministarstvo sasluša ono što saborski zastupnici govore, da bi trebalo dodati tu konačni prijedlog zakona i da se uvaže i određene primjedbe i nadam se da će to biti tako jer priča o azbestu čuli smo traje već, ne samo u ovoj suvremenoj RH, nego vjerojatno vuče korijene i u onoj bivšoj državi Jugoslaviji, kada su vjerojatno svi koji su sada sve znaju o azbestu, tada bili kao doktori ili kao neki političari, članovi nekakvih partija prije, zaboravili reći radnici da je to materijal koji ima kancerogeno djelovanje i da bi u datom trenutku to mogao nastati kao problem, jer čuli smo što sve može nastati od takvog materijala. Međutim, imamo na terenu jednu činjenicu, a to je da mnoge kuće imaju pokrov upravo od takvog materijala, ali i da mnoge vodovodne cijevi jesu također od takvog materijala načinjene i imamo razmišljanja koja kažu jedni nije dobro, drugi kažu nije kancerogeno, može biti i dalje u funkciji. I naravno došli smo do današnjih vremena, prošlo je i u ovoj novoj državi podosta Vlada koja su se s tim pitanjima počeli baviti negdje sredinom 2000.g. donošenjem zakona, ali i zatvaranjem tih poduzeća koji su radili proizvode ili su izrađivali proizvode od azbesta. Naravno, čuli smo i sa strane bivših nekih ministara da su imali spremljeno sve, apsolutno sve, zakon koji je trebao cjelovito riješiti cijeli problem, ali jednostavno zakon je ostao u ladici, ostao je u ladici, nije uspio doći na raspravu i jednostavno oni danas imaju bolja rješenja jer su u oporbi i znaju točno što sve treba napraviti jer kad su bili ministri jednostavno se nisu toga dovoljno dosta dobro sjetili i naravno ostalo im je zaboravljeno, kao i mnoga druga pitanja i zato raspravljamo ovdje na ovakav način. Sjetimo se samo, ne znam, Zakona o zaštićenim najmoprimcima, i tada je jedan ministar ili ministrica rekli i mi smo imali taj zakon, ali nam je ostao u ladici, pa smo ga ostavili nekoj slijedećoj Vladi. Pa Zakon o RBA štedionicama ili mnogi infrastrukturni projekti, od Pelješkog mosta, mosta Čiovo, LNG-a, o tome su svi pričali, netko je to ipak napravio, donio potrebne dokumente i nešto se po tome događa. Sjetimo se kako se rješavalo pitanje brodogradilišta i to su nam rekli da su riješili 2012. sve, ali ova Vlada je isplatila 4,5 milijarde jamstava nekih, jamstava ajmo to tako reći, da bi se ta priča ponovno zakotrljala. Neću govoriti o, ne znam, o Agrokoru, o javnim financijama, o stanju u kakvom su ostavljeni, o dugovima, o javnom dugu, o otpadu, o vodnim uslugama, znači sa svime su se bavili i sve ostavili nekoj slijedećoj Vladi da se s time dovede do kraja, a naravno došla je ova Vlada Andreja Plenkovića koja očito sve to mora na neki način pomiriti, riješiti da bi svi bili zadovoljni, naravno osim oporbe. I kad pogledamo sve što se događalo, došli smo i do ovog, kažem, zakona koji treba riješiti, u ovom trenutku određeno 510 radnika. Da li ih treba biti više? Čuli smo danas da da, da postoje nelogičnosti o izabranim datumima iako ih je predlagatelj po meni logično odabrao, to je 8.10., dan Neovisnosti, dan kada smo raskinuli sve nekakve sveze sa bivšom državom, ali ima nelogičnosti ako je netko zaista radio i prije toga i da ga takav datum na neki način, da mu onemogući da iskoristi ono pravo koje je imao, a to je da zaštiti, da dobije naknadu za svoje, kako smo čuli, obeštećenje za zdravlje to treba zaista malo drugačije formulirati da zaista ne bude dvoumljenja oko toga jesu li ti datumi 21.10.2002. kada je nastalo novo društvo, znači Novi Plobes koji nije bilo registrirano za rad s azbestom i datum 8.10. dosta dobri datumi da ne bi netko ostao bez prava, a imao je mogućnost tj. radio je u tom poduzeću i to zaista treba riješiti. Kao što treba riješiti i onih 7 radnika iz Salonita koji su također ostali neriješeni nakon što se donio zakon iz 2011. godine. Ono što želim poručiti što je osnovno, znači da ne trebamo biti na neki način nesretni sa time, kažem kad govorimo od strane oporbe da ova Vlada želi ponuditi rješenja koja imaju smisao i koja rješavaju cjelovito neki problem. Da ne treba to doživljavati na taj način kao što mi to danas doživjeli sa strane oporbe jer želi se dati ljudima ono što ih pripada i za to treba imati neke kriterije. Nisu svi zakoni uvijek svima dali sve jednako. I moguće je da se desi i kod ovog zakona da bude nezadovoljnih, ali da ih bude što manje ili da ih uopće ne bude ako to možemo napraviti do drugog čitanja. Po meni je to neka osnovna poruka ovog dijela koji se tiče samog Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest, jer ti ljudi su očito radili i možda u neznanju tada u onoj državi jer ne znam koji bi bio razlog da znate nešto da je kancerogeno i da pustite ljude da se s time bave i da budu na kraju doveli svoje zdravlje u problem, očito da je to tako bilo. I svi kažu da je u toj državi bilo ovaj valjda super ili ne znam što. U novoj državi govorimo drugačije. Valjda je to pitanje nekih naših određenja. Zato evo još jedanput zamolit ću znači ministarstvo da sasluša ovo što smo imali od strane saborskih zastupnika i da se u najvećoj mjeri uvaže ove primjedbe, ali i da se pokuša naći i rješenje za 7 ljudi koji su kažem iz onog drugog zakona gdje se obeštetilo radnike Salonita ostali bez te mogućnosti, a moguće je da ih može možda riješiti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time bismo zaključili raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.